prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Umirovljeničkom fondu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.B.Z. br. 668 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka. Hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Koji su proveli Odbor za zakonodavstvo, rad i socijalnu politiku i zdravstvo. U ime kluba Hrvatske narodne stranke gospodine predsjedniče, dvije stvari. Jučer je Sabor na vaš prijedlog dopunio dnevni red sa 15 točaka, novih točaka i mi u međuvremenu nismo dobili pročišćeni dnevni red s obzirom da je nekoliko, 7-8 točaka jučer obavljeno, pa bih vas molio da nam omogućite normalno praćenje dnevnog reda s pročišćenim dnevnim redom. I drugo posebice bitno. 27. ožujka ove godine Državni zavod za statistiku donio je i u "Narodnim novinama" objavljeni dokumenat nacionalne klasifikacije prostornih jedinica za statistiku.

osigurate poštivanje odluka Hrvatskog sabora od strane državnih institucija s javnim ovlastima, jer je ta odluka Državnog zavoda za statistiku suprotna odluci Hrvatskoga sabora iz lipnja 2003. godine i molim vas, da sazovete sjednicu Predsjedništva sa predsjednicima klubova, zatražite očitovanje Vlade i državnog zavod zbog kojih okolnosti i razloga prilikom donošenja ove odluke nije poštivana odluka Hrvatskoga sabora kako bi na Predsjedništvu utvrdili što dalje učiniti da državna tijela poštuju odluke Hrvatskoga sabora. Hvala.

ne znate vi što sam ja rekao jer ne možete znati kad niste bili. Jučer sam ja obrazložio zašto se odstupa od utvrđenog redoslijeda dnevnoga reda i da će se krenuti danas, obrazložio sam te razloge skladu sa Poslovnikom i obrazložio da se danas ide sa ovim zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Umirovljeničkom fondu pa onda nakon toga Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje i dopuni Zakona o stažu sa osiguranjem sa povećanim trajanjem pa nakon toga Zakona o audiovizulanim djelatnostima koji treba danas u pola dva još i odbor raspraviti tome to je objašnjeno pa će i pročišćeni dnevni red biti i sastavljen. Što se tiče ovoga drugoga, inicijative. Nije Predsjedništvo Hrvatskoga sabora, uopće u njegovom djelokrugu, to je nešta raspravljati i odlučivati o tome da li je Hrvatski sabor nešta, da li nisu njegovi zaključci poštovani, to se radi na drugom mjestu. Vi stavite prigovor određeni u pisanoj formi zašto se po vašim navodima ne radi po zaključcima Hrvatskog sabora. Mi ne možemo sad o tom voditi raspravu ni sazivati predsjedništvo. Idemo dalje. Predstavnik predlagatelja državna tajnica Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Vera Babić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Babić, Vera** Hvala gospodine predsjedniče. Uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici. Vrlo kratko u nekoliko rečenica dopustite mi predstaviti Prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o umirovljeničkom fondu. Dakle kao što znate Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju odluke Ustavnoga suda koje izmjene su stupile na snagu 16. veljače ove godine proširen je krug korisnika mirovina s pravom na obeštećenje i to na korisnike najviših mirovina i na korisnike obiteljskih mirovina koji su tu mirovinu ostvarili nakon 1. siječnja 1999. a po smrti korisnika mirovine. Obzirom da je riječ o zakonu koji zapravo je u funkciji tehničke provedbe Zakona o provođenju odluke Ustavnoga suda u skladu sa novelama toga zakona dakle od veljače se, predlažu se odgovarajuće izmjene i u Zakonu o umirovljeničkom fondu. Ovim prijedlogom bi se uredila dakle predlaže se urediti sljedeća osnovna pitanja. članstvo u Umirovljeničkom fondu proširuje se na navedene skupine kao što sam kazala na početku. Način ostvarivanja prava na obeštećenje za te skupine korisnika provodi se tako što se utvrđuje nova vrsta udjela za korisnike mirovina koji izaberu pravo stjecanja i raspolaganja udjelima tijekom dvije godine odnosno koji će se odlučiti na isplatu u narednih 8 godina s počekom od dvije godine. Unose se u zakon neke izmjene koje su se u dosadašnjoj primjeni pokazale neophodnima u postupku ostvarivanja prava na obeštećenje npr. skraćivanje roka za davanje izjave o načinu isplate obeštećenja preciznije uređenje postupka i tako dalje. U vezi nove vrste udjela na dvije godine propisuju se rokove za prvu prvu i posljednju isplatu udjela, a posljednja isplata, dakle prva isplata bi uslijedila do 30. lipnja ove godine, a posljednja ne kasnije od isteka 4. tromjesječja 2008. odnosno utvrđuje se način za određivanje isplate udjela na 8 godina. S obzirom da je Prijedlogom zakona proširen krug osoba koje imaju pravo na obeštećenje za te skupine korisnika mirovine, mirovina kao i za one ranije potrebno je provesti postupak izračuna razlike, izvješćivanja o članstvu i visini obeštećenja izborom modela isplate pa se u tu svrhu propisuje i suradnja između Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Društva za upravljanje fondom uz obvezu društva da o svemu izvješćuje Upravni odbor Fonda i Vladu kao osnivača Fonda. donošenjem ovoga Zakona dopunit će se važeći Zakon o umirovljeničkom fondu i tako omogućiti izvršenje obveza i prema korisnicima

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, dame i gospodo. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 72. sjednici Odbora održanoj 18. travnja 2007. godine raspravio je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o umirovljeničkom fondu s Konačnim prijedlogom zakona. Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo sukladno ovlastima Poslovnika Hrvatskog sabora. Uvodno obrazloženje podnijela je predstavnica predlagatelja. U kraćoj raspravi članovi Odbora su se složili s potrebom donošenja ovoga Prijedloga zakona. Kako je dopuna Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. godine proširen krug korisnika mirovina koji imaju pravo na obeštećenje i to na korisnike najviših i obiteljskih mirovina potrebno je i članstvo u Umirovljeničkom fondu proširiti navedene dvije skupine korisnika mirovina. Nakon rasprave članovi Odbora su većinom glasova, 7 za i 1 suzdržan odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o umirovljeničkom fondu u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSP-a, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Klub HSP-a drži da ova godina nije izborna pitanje je da li bi se pojavio i ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o umirovljeničkom fondu kao također da li bi se došlo i do izmjene Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. godine. Mi to s pravom možemo kazati zbog toga što smo 2004. godine kad se donosio Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998.godine jasno kazali da je taj zakon restriktivan i da nije, ne provodi odluku Ustavnog suda Republike Republike Hrvatske od 12. svibnja i to tako kako je u samoj odluci utvrđeno. Znači dobra je ta situacija i očito da bi možda bilo dobro da su, da bi svaka godina bila izborna možda bi i Vlada daleko bolje rješavala sve probleme koji se javljaju a koje kao takve treba riješiti. Zbog toga se nadamo da ćemo ove godine riješiti i pitanje ovih umirovljenika koji su umirovljeni nakon 1.1.1999. godine koji su u težoj poziciji s obzirom na umirovljenike koji su ranije otišli u mirovinu vezano za iznose mirovina. Moramo opet biti svjesni i realni situacije kad se govori o ovoj odluci Ustavnoga suda da je to dio koji je u biti riječ može se govoriti pravno i obeštećenje ali da je taj dug. I to je po nama i onda bilo kazano smo rekli i 2004. godine i kad je donesena odluka Ustavnog suda 1998. godine. Da taj dio pripada ako umirovljenik koji je to pravo imao umre da taj dio i i ulazi u njego nasljedni dio i da su, da je tako trebalo riješiti odmah i sve. Nažalost i sad imamo situacija da ni po ovom izmjenama iz zakona znači o provođenju odluke Ustavnog suda ni ovoga neće opet svi biti unutra obeštećeni odnosno neće biti vraćen dug s obzirom na rokove koji su postavljeni. Recimo i konkretno neće biti vezano i za političke zatvorenike. Prema tome mi stvarno očekujemo da Vlada riješi i taj dio problema jer postoje opet skupine koje nisu ostvarile obiteljsku mirovinu. Znači nije bilo ovoga dijela koja, a stvar je tu jasna. Ako je umirovljenik koji je imao to pravo prema odluci Ustavnog suda onda to pripada u nasljednu masu i ostavinski dio koji na taj način treba riješiti.

i da je očito da se sa gospodarskom reformom mora napraviti jedna učinkovita reforma mirovinskoga sustava zbog činjenice jer mi znamo da danas je takva situacija da ovaj fond se može puniti zbog toga što se prodaju ili Pliva ili neke druge tvrtke, a nakon toga što ćemo kad nećemo imati više što za prodavati, a znamo kakva je situacija da 60% za isplatu mjesečnih mirovina Hrvatski zavod ubire od doprinosa, a ostali dio iz državnog proračuna. Znamo da u ovom trenutku Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje potražuje u postupcima negdje ukupno 20 milijardi kuna za razno razne dugove što se ne plaćaju doprinosi za mirovinsko osiguranje i da ne govorim o onome dijelu od 12 milijardi koji se odnosi na dio koji su zahtjevi vezano u okviru stečajnoga postupka. S druge strane opet imamo situaciju da godišnje je 11 do 15 milijardi kuna državni proračun izgubi zbog sive ekonomije. Nema se valjanog odgovora za situaciju da mnogi poslodavci na žalost prijavljuju na minimalnu plaću svoje radnike i kao takvi znači uplaćuju te minimalne doprinose, ono što je obveza zakonska. dolazi do dvostruke štete, štete u smislu ubiranja doprinosa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a sutra odnosno kad čovjek ostvari pravo na mirovinu onda će doći tek u tešku situaciju kad mu se po tome načelu, principu bude izračunavala mirovina. Prema tome, normalno da ćemo mi podržati ovaj zakon jer ipak se rješava još jedan krug dalji. Ali kažem ovo su mogli daleko ranije riješiti, ali znači očekujemo da se naprave i cjelovite reforme u ovome dijelu mirovinskoga dijela i da konačno moramo shvatiti kakva je teška situacija i položaj umirovljenika kad znamo koliko je umirovljenika, koji odnos broja umirovljenika prema broju osiguranika i da je to onaj dio koji stvarno duboko zabrinjava i same umirovljenike, a vjerojatno treba zabrinuti i nas zastupnike i hrvatsku Vladu. Znači, za očekivati je da država počne raditi ono da ubire ono što je pripada vezano za ovaj dio od 11 do 15 milijardi kuna koliko se godišnje državni proračun izgubi zbog sive ekonomije i također da se riješi i pitanje svih umirovljenika, znači koji su ovome dijelu oštećeni. Hvala lijepo. Hvala. Klub HSU-a poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. **Hrelja, Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicima, gospodo iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kolegice i kolege. Konačno je na raspravu u Hrvatski sabor stigao za 43000 umirovljenika, odnosno korisnika obeštećenja godinu dana očekivani zakon. Zakon kojim se stvaraju sve pretpostavke da e može korisnike obeštećenja obavijestiti o visini obeštećenja, dati im priliku da se izjasne o modelu obeštećenja, da se uvrste u registar članova fonda, te da se i njima može isplatiti obeštećenje prve rate za varijantu A do konca lipnja 2007. godine. Dakle, po usvajanju ovog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o umirovljeničkom fondu potrebno je u vrlo kratkim rokovima izvršiti po predviđenoj proceduri izmjene i dopune Statuta fonda, izmjene sadržaja obrasca obavijesti o obeštećenju i izmjene sadržaja izjave članova fonda, te u najkraćem roku do konca slijedećeg tjedna poslati obavijesti članovima fonda i uspostaviti dopunski registar članova fonda, Mi u Hrvatskoj stranci umirovljenika u ovom trenutku imamo vrlo dvojne osjećaje. S jedne strane je zadovoljstvo da proces konačno kreće, a s druge strane je gorak okus zbog cjelogodišnjeg napora i upozoravanja da ovaj problem treba riješiti i da se Vlada Republike Hrvatske odugovlačenjem ili ne daj Bože marginaliziranjem ovog problema dovodi dovodi u vremenski tjesnac i da bez potrebe u pitanje dovodi svoju vjerodostojnost pred građanima. Pri tome će budući članovi fonda imati veoma kratke rokove za izjašnjavanje. Mi u Hrvatskoj stranci umirovljenika znamo da se ovim izmjenama i dopunama Zakona o umirovljeničkom fondu, a nakon 9. veljače usvojenih izmjena i dopuna Zakona Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda od 18. svibnja 1998. godine ispravlja jedna nepravda i jedna greška koja se dogodila u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje prilikom prvog izračuna, a zbog krutog, restriktivnog, odnosno jednostranog tumačenja odredbi spomenutih zakona, a suprotno duhu i odredbama odluke Ustavnog suda koje je temelj ovim zakonima i pravni temelj obeštećenja ili duga umirovljenicima kako ga građani kolokvijalno nazivaju i prepoznaju. Nije nam namjera u ovom trenutku istraživati kako i zbog čega je greška nastala. Ali možemo reći da je nedopustivo da je protekla godina dana od političkog dogovora da se problem riješi, a taj politički dogovor bio je 27. ožujka 2006. godine pa do stvaranja pretpostavki rješenja. Znam da smo mi u Hrvatskoj stranci umirovljenika pred daleko većim pritiskom građana od svih drugih političkih stranaka jer oni građani koji nam se dnevno obraćaju u poznijim su godinama i nemaju volje slušati obećanja kao ni vremena za dugo čekanje. Zato nas Vlada Republike Hrvatske treba bolje razumjeti i još više uvažavati. Da je tome tako citirao bih i presudu presudu Europskog suda za ljudska prava iz Strasbourga pri Vijeću Europe koji je u slučaju Počuća protiv Hrvatske rekao, ustanovio u članku 46. da glede onoga što je u ovom predmetu bilo od važnosti za podnositelja sud ponavlja da je u mirovinskim sporovima potrebna posebna revnost i obrazlaže. Mirovina podnositelja zahtjeva bila je prije toga smanjena i stoga je s obzirom na njegove godine postupak koje mu je prigovorio bio neosporivo za njega važan. u presudi da se zahtjev koji se odnosi na prekomjernu duljinu postupka da je on dopušten i određuje se obeštećenje tužitelja. Prema tome to je samo jedan od argumenata da cijela ova priča traje previše, previše dugo. Mi smo imali tu nesreću da smo kao Hrvatska stranka umirovljenika sa ovim problemom se suočili 6 godina, sa 6 godina zakašnjenja. I naravno da smo inicirali da se taj problem privede kraju na način što se to i danas čini. Ovo što danas činimo nije i ne može biti prikazano kao dobročinstvo Vlade Republike Hrvatske koja eto iznimno voli umirovljenike. To je rezultat političkog dijaloga Hrvatske stranke umirovljenika i umirovljeničkih udruga i njihovog nastojanja prema svim dosadašnjim vladama Republike Hrvatske da se problem obeštećenja riješi. To je bila obaveza prethodnih vlada, sadašnje Vlade i kako stoji po dinamici isplate i još najmanje dvije vlade prema svojim građanima koje su te prethodne vlade i zakinule. A sve na temelju odluke Ustavnog suda od 18. svibnja 1998. godine. Današnja ili sadašnja Vlada preuzela je obvezu finalizacije procesa kroz individualni obračun obeštećenja i iznalaženja financijskih sredstava sukladno gospodarskim mogućnostima kako nas svih obvezuje odluka Ustavnog suda. I to je ono što treba priznati i to je ono što treba cijeniti. Efekti obeštećenja obiteljskih i najviših mirovina, dakle ove nove grupe, ovog novog broja članova Umirovljeničkog fonda. Ukupno postoji 43 tisuće 219 osoba, dakle umirovljenika ili njihovih nasljednika za koje je izvršen obračun obeštećenja od čega 35 tisuća 456 osoba ostvaruje pravo na obeštećenje i dobiti će razliku do punog iznosa obeštećenja. A njih 7 tisuća 763 je korištenjem prethodnih instituta isplate obeštećenja, a to je institut 100 kuna i 6% jednokratnim povećanjem mirovine iz 2001. godine od 0,5 do 20% isplaćeno. Ukupan nominalni iznos obeštećenja iznosi milijardu i 403 milijuna, a stvarno isplaćen iznos ovisiti će o pojedinačnom odabiru modela obeštećenja i pripisu kamata od 19,97%. Treba podcrtati da je da je krug obiteljskih i limitiranih mirovina, dakle da su to one obiteljske mirovine koje su u isplati nakon 1. siječnja 1999. godine, a do 5. kolovoza 2004. godine, da ne ne budu i naši građani u zabludi da će sada one obiteljske koji su već dobile obračun ponovo dobiti neki obračun. To su samo one obiteljske koje u prvom obavješćivanju nisu dobile obračun. Ispred Kluba zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika predložili smo dva amandmana. U članku 3. predloženom stavku 2. predviđa se mogućnost davanja prigovora društvu za upravljanje Umirovljeničkim fondom, dakle HPB Investu, što nove, dakle dodatne članove Umirovljeničkog fonda stavlja u različiti pravni položaj obzirom da su raniji članovi Umirovljeničkog fonda prigovor ulagali direktno Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Treba podsjetiti da je HPB Invest društvo kapitala registrirano po Zakonu o trgovačkim društvima i ne može biti kvalificirani subjekt u kojem započinje prvostepeni postupak pravne zaštite građana u slijedu postupaka prema Upravnom sudu. kojim se prigovori imaju upućivati prema Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, dakle kući u kojoj je tehnički gledano problem i nastao, ne okrivljujući nikoga za to ovdje prisutnih. Drugi amandman je dopuna članka 4. Izmjena i dopuna Zakona o Umirovljeničkom fondu i definira početak i konačan rok isplate za korisnike obeštećenja po modelu b), dakle puni iznos obeštećenja. Stanovišta smo da ako je učinjena greška istu tu treba ispraviti u već predviđenim rokovima isplate, dakle za varijantu b) 2007.-2012. godina. A ne analogijom produžavati rok na 2008. i 2013. godinu. Poznato mi je ponašanje i namjera predlagača, ali i prethodne Vlade, ali i prethodne vlade su to činile da se sa što manje novaca riješi što više problema. Ali u konačnoj sumi obeštećenja 200 do 300 milijuna kuna isplaćenih više ili manje u periodu od narednih 6 godina čini razliku ukupnog obeštećenja na razini manje od 1%. To nije razlog da se od nastanka problema do njegovog konačnog rješavanja protekne više od 20 godina, dakle nema valjanog razloga da konac isplate prelazi u treće desetljeće života ove problematike. Podsjećam da je problematika nastala i počela nastajati 1993. godine. Ovi rokovi o kojima govorim u postojećem zakonu nisu fiksno utvrđeni i ne prepoznaju iz postojećeg zakona, već su oni precizirani u osobnim dokumentima članova Fonda temeljem formulacija članka 24. stavka 1. alineja 2. postojećeg zakona. već obveza države smatramo da u rokovima isplate varijante b) ne treba nikakvih analognim pristupom u tumačenju zakona produživati rok isplate. A ako se već to čini onda novim članovima moramo drukčije drukčije obračunati kamate zbog dužeg čekanja, onda moramo razmišljati o drugoj činjenici. Prema tome zaključno naravno da ako smo inicirali ovaj problem naravno da ćemo, pa čak i u predloženom obliku glasati za ovaj i podržati ovaj zakon. Ali apeliramo da bi, apeliramo na hrvatsku Vladu i Hrvatski sabor da se ova dva amandmana usvoje, jer štite i dignitet Hrvatskog sabora i hrvatske Vlade, a uvažavaju prava i potrebe budućih članova umirovljeničkih fondova, njihovih obitelji i nasljednika i svima nama daju na vjerodostojnosti u provođenju cijelog ovog projekta. Zahvaljujem. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Netočna je tvrdnja uvaženog zastupnika Hrelje da su sve dosadašnje vlade oštetile umirovljenike. Umirovljenike je oštetila samo jedna Vlada, HDZ-ova Vlada u vrijeme premijera Valentića kada je uredbom prestala usklađivati mirovine sa rastom plaća. Sve kasnije Vlade, počem od Matešine Vlade pogotovo preko Vlade premijera Račana do ove Vlade premijera Sanadera, nastojale su tada nastavit dug vraćati. Matešina kroz 6% plus 100,00 kuna, Račanova kroz poseban Zakon o povećavanju mirovina s obzirom na različita razdoblja odlaska u mirovinu, ova Vlada po Zakonu o provedbi odluke Ustavnoga suda. Jedna je oštetila, sve ostale vraćaju.

Štovani gospodine predsjedniče, štovani predstavnici ministarstva i fonda. Pred nama je još jedna korekcija duga umirovljenika, dakle još jedan nastavak priče koja ide tamo od 90-tih godina i naravno da će svako pametan pozdraviti ovakvu odluku da se i ova skupina umirovljenika uključi u vraćanje duga i da će svako pametan naravno i pohvaliti ovu Vladu koja je pronašla načina, dakle novaca da taj dug vrati. ovo je prilika da se malo osvrnemo i na krojene čitavog problema i da pitamo kako je taj dug nastao, a to je važno obrazložiti argumentima jer se taj dug vrlo često politizira pa smo čuli kojekakve priče, vi ste napravili dug vi im vratite. Nitko nije napravio dug do li srpska agresija koja je napravila situaciju o kojoj ću sada govoriti i nitko neće vratiti dug do li Hrvatske države, odnosno hrvatskog naroda iz svojega džepa. Dakle što se dogodilo sa ukupnim primanjima? Isto ono što se dogodilo sa bruto društvenim proizvodom. Bruto društveni proizvod je 1991. godine pao u jednoj godini 21,1%. To je rekord jednogodišnjeg pada bruto društvenog proizvoda u Europi poslije 2. svjetskog rata. Sljedeće 92. godine bruto društveni proizvod je nastavio strmoglavi pad i pao je 11,7% i 93. 8%. Kada to sve skupa zbrojimo to je pad od 50% bruto društvenog proizvoda u tri godine, a za cijelo vrijeme potrebe su bile enormno velike jer je cijelo vrijeme trajao obrambeni rat. Zašto to govorim? Zato da vidimo što se događalo 96. do 98. godine, dakle godine na koje se odnosi odluka Ustavnoga suda i na koje se odnosi ovaj dug. U brojkama ako kažemo što znači taj postotak bruto društvenog proizvoda. 90-te godine to je 23 milijarde, a 93. 15 15 milijardi kuna. Znači samo u tri godine, dolara. Samo u tri godine 8 milijardi dolara smanjenja bruto društvenog proizvoda. Naravno u tih 8 milijardi su i mirovine, plaće i sva ostala davanja. Kada usporedimo potencijalni mogući rast da nije bilo srpske agresije i uzmemo samo stopu rasta bruto društvenog proizvoda Slovenije, onda je gubitak u prve tri godine za Hrvatsku državu ravno 12 milijardi kuna. U tri godine 12 milijardi manje, ispričavam se ne kuna jer ih onda nije bilo nego sve govorim u dolarima. U tri godine 12 milijardi dolara manje nego što bi bilo da smo rasli samo po stopi bruto društvenog proizvoda Slovenije, a to je bilo 2,8 do 3%. Kada idemo na razdoblje od 90. do 98. kada Ustavni sud donosi odluku, onda je prema prosječnom porastu bruto društvenog proizvoda u Sloveniji od 3,6% ukupni gubitak 41 milijarda dolara. U tim okolnostima je nastao dug o kojem govorimo i u tim okolnostima bi trebalo onda tražiti i krivca a ne sa ovim brojkama politizirati. Drugim riječima u 90. do 98. godine izgubili smo dva godišnja, približno, dva godišnja bruto društvena dohotka, dakle kao da dvije godine nitko ništa u državi nije stvarao. Naravno da će se taj trend nastaviti dalje, pa statistika pokazuje da ćemo do 2015. zbog posljedice rata izgubiti ukupno 8 godišnjih bruto nacionalnih dohodaka od 1990. godine. To su okolnosti u kojima se Hrvatska nalazi i koje moramo prihvatiti. Što se tiče razdoblja 96. i 97. tu prestaje pad, počinje porast bruto nacionalnog dohotka ali po stopi koja je neusporedivo manja u pozitivnom smislu nego što je bila negativna stopa prethodnih godina i ona se kreće između 5 i 6% da bi 98. taj pad naglo bio usporen na 2,5% 2,5% godišnje. Sjetimo se 98. godina je zadnja godina obrambenog Domovinskog rata, to je godina kada dolazi do reintegracije Podunavlja, ali i godina u kojoj smo još iz proračuna odvojili itekako značajnu svotu za moguće ratno rješenje do mirovnog potpisa. I naravno 99. opet slijedi negativni predznak rasta od 0,9%. To su okolnosti u kojima smo se nalazili. A zašto je tadašnja Vlada dopustila taj propust da umirovljenici dobiju manje nego što im je pripadalo? Očito se radi o pogrešci. Naime u ovakvim uvjetima Vlada Nikice Valentića koja je pripremala financijski "Oluju", dakle odlučujuću akciju za oslobađanje 30% okupiranog hrvatskog teritorija, Vlada Nikice Valentića je jako pazila na omjer plaća i mirovina i ja sam osobno bio zadužen u toj Vladi da pratim taj porast i uspoređivali smo taj omjer plaće i mirovina sa drugim zemljama i uvijek smo nastojali da mirovine budu negdje između 40 i 45% prosječne plaće, s time smo se uspoređivali sa drugim zemljama u tranziciji, ali očito u tome nismo dobro uspjeli jer evo sud prosudio da smo u tome pogriješili. Dakle pogriješilo se u uvjetima koji su financijski bili takvi da je ta pogreška jedino moguće rješenje. Naime novaca nije bilo. Raspodjela je bila takva da su plaće u to vrijeme sjetimo se, pale na 150 ondašnjih DEM mjesečno, da ne govorim o tome da nismo mogli ići u nikakvo zaduženje jer smo bili pod međunarodnim, praktično međunarodnim embargom za dobivanje bilo kakvog dodatnog kapitala. Eto zbog toga se dogodio taj veliki dug čije vraćanje znači apsolutno rušenje državnog proračuna kada bi se iz proračuna vraćao i zato su to sve Vlade do ove Vlade Republike Hrvatske mele pod tepih što je potpuno razumljivo jer je nemoguće iz proračuna takav dug vratiti. Ova Vlada u suradnji sa Udrugom umirovljenika je obećala vraćanje duga i iznašla je jedno rješenje koje neće srušiti državni proračun, ali će omogućiti vraćanje duga na način kako je to zakonom utvrđeno. Znamo da je Vlada to rješenje riješila ili donijela zakonom 2004. godine. To je bio Zakon o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. i Zakonom o Umirovljeničkom fondu donesenom 2005. čije se izmjene i dopune sada nalaze pred nama. Rješenje je kvalitetno, jednostavno i kreativno. Dakle, kao što znamo Vlada Republike Hrvatske je tim Zakonom utemeljila Fond, utemeljila je društvo za upravljanje fondovima u svrhu podmirenja ovoga duga, dakle obeštećenja naših umirovljenika Vlada Republike Hrvatske unosi u Fond novčana sredstva, udjele, dionice, obveznice i nekretnine i iz te vrijednosti se onda isplaćuje ukupni dug. Rezervacije dionica namijenjenih Fondu Vlada Republike Hrvatske donosi posebnim odlukama. Imovina Fonda se dijeli na udjele kao što znate, članovi raspolažu udjelima prema izboru na dvije ili na osam godina otplate ovoga duga i ti udjeli se ne mogu prenositi niti biti predmetom ovrhe što garantira naravno stabilnost ovoga Fonda. No, naknadno je ustanovljeno da su iz Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda iz '98. godine ispale dvije grupe umirovljenika. To su prvenstveno korisnici obiteljskih mirovina koji su mirovine ostvarili nakon 1. siječnja '99., a nakon smrti korisnika mirovina koji bi na obeštećenje imao pravo. Te druga skupina umirovljenika, to su najviše mirovine ostvarene do 31. prosinca '98. godine. Znači zakinuta je opet jedna velika skupina umirovljenika i Vlada je iznalazila rješenje. Da, naravno kažu naši kolege, predstavnici umirovljenika da se predugo tražilo rješenje. Tražilo se rješenje zbog toga jer je to opet ogroman novac, a nećemo opteretiti državni proračun jer moramo ostati unutar proračunskog deficita od 3%, odnosno 2,8% za ovu godinu. Zbog toga naravno i to odugovlačenje. Primjedbe da se je to donijelo sada u izbornoj godini, netko od kolega je to isto rekao, mislim kolega Kovačević, također otpadaju jer je Vlada Zakon o vraćanju duga, o obeštećenju umirovljenika donijela 2004., dakle u prvoj godini svojeg mandata. Da je htjela to upotrijebiti kao izborni adut onda bi to donijela ove izborne godine. Prema tome, to su istine i činjenice, a najvažnije da će naši umirovljenici biti obeštećeni pod uvjetima koje je prihvatio ovaj Sabor. U zakonu koji je pred nama upravo se taj Zakon o Umirovljeničkom fondu usmjerava na ovo novo rješenje i na vraćanje duga za ove dvije skupine umirovljenika. Tako članci 1. i 2. kao što je rekla državna tajnica gospođa Babić omogućuju vraćanje duga Umirovljeničkom fondu za ove dvije skupine i to će se uslijediti u drugoj i trećoj godini trajanja Fonda, opet na dva načina, u roku od dvije ili osam godina prema propisima koji su ovdje određeni. Isto tako se ispravljaju i neki nedostaci u dosadašnjem zakonu, a odnose se na poboljšanje postupka skraćivanja roka za očitovanje o obavijestima na 15 dana. i ubrzava i pojednostavljuje cijeli postupak. Mislim da je daleko najvažnije istaknuti da je ovime Vlada pokazala ponovo svoju kreativnost, poštivanje odluke Ustavnog suda, socijalnu osjetljivost prema umirovljenicima koji su zakinuti u tim godinama, prema presudi Ustavnoga suda i da je iznašla rješenje koje će biti najmanje bolno i po državni proračun i po cjelokupno gospodarstvo, a ispraviti nepravdu koju je Ustavni sud dosudio. Zbog toga nije za čuđenje da su neke druge zemlje i njihove Vlade se zainteresirale za ovaj mehanizam vraćanja duga jer ga žele proučiti u ostvarenju nekih obveza prema svojim umirovljenicima i državnim zaposlenicima koji imaju u u svojim zemljama. Ja bih ovu priliku iskoristio i rekao da će Klub zastupnika naravno podržati ove izmjene, a isto tako koristim priliku da čestitam i resornom ministarstvu i Fondu jer izvršavaju ovaj vrlo složeni zadatak koji se temelji na zakonu velikog brojeva, sudbina, bez praktično ijedne velike primjedbe i bez ijedne velike pogreške. Zato mislim da je i ovaj Zakon treba podržati. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravci netočnih navoda. Poštovani zastupnik Anton Peruško. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Pa ispravljam netočni navod uvaženog kolege Andrije Hebranga koji je rekao da je ova Vlada našla način povrata duga umirovljenicima, a da ne opterećuje državni proračun. To je netočan navod. Točno je da je ova Vlada išla na povrat duga umirovljenicima rasprodajom nacionalnog bogatstva, nacionalnog srebra i da na taj način se vraća dug umirovljenicima koje nota bene HDZ-ove Vlade do Matešine nisu ni priznavale, a ova Vlada ga sad vraća, prodaje od nacionalnih bogatstava i "Plive" sutra, INA-e, HEP-a i kad to iscrpimo te mogućnosti, kad ne budemo imali više što prodavati opet slijedi državni proračun i opet će taj problem biti delegiran nekoj drugoj Vladi da ga rješava. Poštovani zastupnik Nenad Stazić, slijedeći ispravak. **Stazić, Nenad (SDP)** Netočna je tvrdnja uvaženog zastupnika Hebranga da su sve dosadašnje Vlade ovaj problem mele pod tepih. Mislim Matešina Vlada kroz 6% plus 100 kuna vratila dio duga, a osobito Račanova Vlada kroz Zakon o povećanju mirovina s obzirom na različite uvjete odlaska u mirovinu je vratila oko 20 milijardi kuna. To priznaje i ova Vlada jer u obavijestima tog PBZ investa umirovljenicima se jasno navodi da im je kroz 6 kuna plus, kroz plus 100 kuna vraćeno toliko, kroz ovaj drugi zakon toliko i masa njih je dobila obavijest da zbog toga više nemaju pravo ni na kakav povrat jer im je dug vraćen, a nekima je čak napisano i da su dobili više nego što im je bio dug što znači da to, da je taj povrat duga rađen kroz ova dva oblika zakona priznaje i ova Vlada, dakako jer ništa drugo ne može napraviti. To jedino ne priznaje zastupnik Hebrang. Ne znam zašto. Sljedeći ispravak, poštovani zastupnik Marin Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Nije točan navod kolege Hebranga, citiram ga: "Sve Vlade su mele problem pod tepih, do ove Vlade." Istina je da sve do koalicione Vlade niti jedna HDZ-ova Vlada nije u cijelosti priznala taj dug. Djelomično je Matešina to priznala, a meni je između 1995. i 2000. godine u ovom Saboru barem 5 puta odgovoreno da se ništa ne duguje umirovljenicima. Tek gledajte dolaskom koalicione Vlade se u potpunosti priznaje da je napravljen dug kojeg nije napravila ta Vlada, nego prethodne Vlade i da je obveza to vratiti i što kaže Ustavni sud. Tek nakon toga dolazi se do svijesti ili su prisiljeni da se to vraća kako se zna i umije. Dakle, nije istina da se melo pod tepih, to je radio HDZ uporno. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I sljedeći ispravak, poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Poštovani gospodine predsjedniče! Vjerujem da je bio lapsus posrijedi, ali moram ga ispraviti, jer je uvaženi kolega Hebrang rekao da je ova Vlada sa Udrugom umirovljenika riješila ovaj problem. Ja znam da bi puno njih voljelo da smo mi Udruga umirovljenika, ali mi smo Hrvatska stranka umirovljenika, parlamentarna stranka. I Vlada je sa Hrvatskom strankom umirovljenika i umirovljeničkim udrugama prionula rješavanju ovog problema. Druga tvrdnja, ispale su dvije kategorije umirovljenika. Nemoguće da ispadnu dvije kategorije. Terminološki ne stoji ta tvrdnja. ovo je doprinos funkcioniranju pravne države a ne socijalna osjetljivost Vlade. Dakle, podcrtavam. Ovo je doprinos funkcioniranju pravne države Hrvatske, a ne socijalne osjetljivost Vlade.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege. SDP pozdravlja ovaj prijedlog zakona i glasat će za njegovo usvajanje. Posve je jasno da ovakav prijedlog zakona prihvaćamo i pozdravljamo jer je SDP upozoravao preko godinu i pol dana da problem ovaj postoji. I da zakonom nisu obuhvaćene dvije kategorije umirovljenika, posve neopravdano. Korisnici obiteljskih mirovina i korisnici limitiranih mirovina. Naša zastupnica Dragica Zgrebec uputila je u veljači 2006. godine zastupničko pitanje Vladi u kojem je pitala, zašto korisnici obiteljskih mirovina nisu dobili obračun o povratu duga? Dobila je i pisani odgovor Vlade u kojem se između ostaloga kaže. Korisnici obiteljskih mirovina nemaju pravo na obeštećenje. Nakon 1. siječnja '99. godine dakle, nakon stupanja na snagu Zakona o mirovinskom osiguranju osoba koja je ispunjavala uvjete za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu ostvarila je to pravo prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, pa je samim tim isključena od prava na povrat duga. I dalje Vlada kaže. Još jednom skrećemo pozornost da isključenje korisnika obiteljskih mirovina koji su mirovine ostvarili nakon 1. siječnja '99. godine dakle, prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju ne predstavlja nikakvu posebnost u odnosu na korisnike drugih mirovina, jer su svi korisnici mirovina, koji su mirovine ostvarili nakon 1. siječnja '99. godine isključeni od prava na obeštećenje odnosno povrat duga s obzirom na to da kod njih dug nije niti nastao. Ponavljam, s obzirom na to da kod njih dug nije niti nastao. To je bio stav Vlade Republike Hrvatske. Da korisnici obiteljskih mirovina nemaju pravo na povrat duga, jer kod njih duga niti nema. Vlada je u međuvremenu promijenila mišljenje. Pozdravljamo tu promjenu, jer ta promjena mišljenja Vlade znači da će i ove dvije kategorije umirovljenika biti obuhvaćene ovim zakonom. Kolega Hrelja kaže da se čudi s obzirom da je prošla godina dana od dogovora s Vladom između Hrvatske stranke umirovljenika do dana kad je evo, Vlada to operativno predlaže. Ne treba se tome čuditi. To je posve logično jer prošla godina nije bila izborna godina, pa Vlada nije ni imala nikakvu namjeru da u godini koja nije izborna rješava pitanje dvije kategorije umirovljenika, njih ne znam koliko, 26 tisuća ili 30. U izbornoj godini dakako Vlada ima volje riješiti ovo pitanje. U zakonu ima jedan članak kojeg također trebamo raspraviti. To je sad mogućnost davanja prigovora ovome društvu, zapravo trgovačkom društvu na onu obavijest koju umirovljenici dobiju o visini duga. Mi smo i dosada isticali problem. Umirovljenicu su, po dakle ovom zakonu o provedbi odluke Ustavnoga suda, nisu dobivali rješenje iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, nego su dobivali obavijest jednog trgovačkog društva o visini svoga duga. Ta obavijest trgovačkoga društva dakako nije nikakav upravni akt. Pa se na upravni akt, na nešto što nije upravni akt ne može isticati ni prigovor. Mi smo upozoravali da to nije dobro rješenje. Da kad se već išlo na individualni povrat duga da je to trebalo riješiti tako da svaki umirovljenik dobije svoje rješenje s izračunom. I to da ga dobije od tijela, državnog tijela s javnim ovlastima. Dakle, od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje a ne od nekog trgovačkog društva. Obavijest. Sad ovaj zakon, da bi malo prikrio taj stvarni veliki problem predviđa da umirovljenici znači sad ove dvije valjda kategorije koje dobiju obavijest, ne i svi drugi, mogu slati prigovor kome? Društvu tome opet. Na što? Na obavijest. Pa slušajte, to je zavaravanje tih umirovljenika. Kakav prigovor na obavijest najprije? Obavijest održava se sjednica Odbora za poljoprivredu i sad će netko na to pisat prigovor. Oni i dalje neće dobivati upravni akt. Pa je pitanje smisla prigovaranja na nešto što nije upravni akt. Eto, ovom izmjenom će umirovljenici dobiti dojam da dobijaju neko pravo prigovaranja, ali to pravo je potpuno besmisleno. Ono nema nikakve svrhe. I dalje neće dobivati rješenje i dalje neće dobivati upravni akt upravni akt na koji bi imalo smisla postavljati prigovor. A to onda u zakonu ne bi trebalo ni mijenjati, jer se to samo po sebi podrazumijeva. Uvaženi zastupnik Hebrang govorio je o razlozima nastanka duga u uvjetima koji su vladali u državi kada je Valentićeva vlada uredbama prestala usklađivati mirovine s porastom plaća. Ratno je doba, država treba novac za oružje, mora se braniti i dakako posegnulo se u umirovljenički fond, tamo gdje je novca bilo. Ovih dana ili zadnjih mjeseci svjedoci smo kamo je sve odlazio taj novac za oružje i da taj novac za oružje nije odlazio na tajne i privatne račune nego da se koristio za nabavu oružja onda možda nije ni trebalo posegnuti u mirovinski fond. Da se onda nije kralo ne bi bilo potrebe smanjivati mirovine odnosno ih ne usklađivati, ali krao se novac koji je prikupljen za oružje pa ga eto nije bilo dovoljno nego se mora uzimati od umirovljenika. Kud baš od umirovljenika? Jer su najslabija meta. Nisu mogli pružiti nikakav otpor, složili su se s time, bili su pasivni. Kako se kasnije ovaj problem tretirao? Već sam rekao, Matešina je Vlada počela rješavati taj problem, počela je isplata 6% plus 100 kuna za one umirovljenike koji su oštećeni. Čini mi se da je kroz taj oblik vraćeno ali znat će državna tajnica možda oko 6 milijardi kroz taj oblik. U vrijeme Račanove Vlade ne na kraju mandata, ne u izbornoj godini ne u izbornoj godini na kraju mandata nego 2000. godine, prve godine mandata donesen je Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima. Malo se zakon nespretno zove. Tada ga je već trebalo nazvati Zakon o povratu duga umirovljenicima jer on je to bio, on je to de facto bio. Po tom zakonu mirovine su povećane od 0,5 do 20% za 700 tisuća umirovljenika ali za njih 600 tisuća povećane su u maksimalnom iznosu znači 20% i to je značilo bitno povećanje standarda umirovljenika. Da je to predstavljao povrat dug isplate po tom zakonu koje su počele 1. siječnja 2001. godine, da to predstavlja povrat dug to se kao što sam rekao u ispravku navoda gospodinu Hebrangu to se očitova u svakom rješenju koje je umirovljenik dobio, u svakoj obavijesti, nema rješenja. U svakoj od tih obavijesti piše vama je po zakonu 6% plus 100 kuna vraćeno toliko, a po Zakonu o povećanju mirovina s obzirom na različita vremena odlaska u mirovinu vam je vraćeno duga toliko, pa je ostalo da vam se vrati toliko. Ili za veliki broj njih piše pa vam je povrat duga odnosno vaš dug je nula. je nula. Nekima piše vama je čak i isplaćeno više nego što dug iznosi što je i logično zato što su ove isplate po ovom Račanovom zakonu, zakonu Račanove Vlade one teku stalno do kada čovjek živi. To povećavanje vrijedi stalno a ne dok se ne vrati njegov dug, nego dok živi. Prema tome, dug se vraćao. To priznaje i Sanaderova Vlada. Kad se donosio ovaj zakon rekli smo trebalo bi samo nastaviti vraćati taj dug i nepravda bi se ispravila. Dobro, Sanaderova Vlada je imala drugačije rješenje, individualno vraćanje duga. Nemamo ništa protiv. Uvijek smo sretni kad umirovljenici nešto dobiju. Međutim, kako se sada vraća taj dug po ovom zakonu? Do sada su isplaćene dvije rate. Prva na način da se zadužilo kod Poštanske banke, prva rata se država zadužila. Za drugu ratu je uzela imovinu umirovljenika, dionice Plive, to je prodala i od tog novca isplatila drugu tranšu. Znači, one od umirovljeničkog vlasništva, od njihovog novca jer te dionice su pripadale umirovljenicima. Ona je to uzela, prodala i vratila drugu tranšu, tako da su umirovljenici de facto sami sebi platili dug od svoje imovine. Da je to ostalo u portfelju Fonda mirovinskog osiguranja, Zavoda za mirovinsko osiguranje a donosio bi neke dionice. A to bi bila neka lova i ta lova bi ostala umirovljenicima za isplatu mirovina. Ali uzelo se njihovo da bi im se vratio dug. To je otprilike kao da ja dugujem vama gospodine Hebrang neki novac, dođem kod vas u stan, uzmem vašu sliku, prodajem je pa vam vratim dug. Eto, to je napravila ova Vlada, tako ona vraća dug. Upozoravamo i na položaj novih umirovljenika. Kroz ova tri zakona, Matešini 6% plus 100 kuna, Račanove Vlade povećanje mirovina, Sanaderove Vlade povrat dug ovo ispunjavanje odluke Ustavnoga suda. Rješava se naročito sada kroz ove ispravke, kroz veći obuhvat znači svih umirovljenika koji imaju pravo, rješava se pitanje starih umirovljenika. Ali upozoravamo, imamo veći problem u društvu položaj novih umirovljenika, razlike za isti staž i istu plaću su 600-700 kuna danas. SDP je predlagao zakon da se to riješi, provediv zakon. HDZ i parlamentarna većina ga je odbila. Toliko o tome, gospodine Hrelja. Toliko o tome koliko je vašem koalicijskom partneru stalo do umirovljenika. Odbili su zakon kojim bi se položaj novih umirovljenika izjednačio sa sada boljim položajem starih umirovljenika i po kojem bi se ti ljudi izvukli ispod razine siromaštva, ostavljaju ih tamo gdje jesu, odbijaju takav zakon. No, mi ćemo unatoč svemu tome za ovaj prijedlog zakona glasati jer on dakako predstavlja ispravljanje nepravde. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Silvano Hrelja. i rekao sam da je nedopustivo da je proteklo više od godine dana od političke odluke do evo izmjena i dopuna Zakona o umirovljeničkom fondu. Isto tako valja podsjetiti da nije samo ova Vlada rasprodavala imovinu umirovljenika nego je to činila i prošla Vlada. I mislim da je u redu da su od te imovine dobili oni koji su je stvarali. I treće, nemojte govoriti mi smo glasali za vaš Zakon o izjednačavanju novih i starih umirovljenika. U ovom Hrvatskom saboru. Ali to nije recept. To nije recept za izjednačavanje. I ne može biti izjednačavanje. Dakle on ima velikih falinga.

da je ovo izborni zakon jer je izborna godina to nije točno jer je Vlada donijela Zakon o obeštećenju 2004. Dakle u prvoj godini svojeg mandata a ne u zadnjoj godini. Da je imala ovakvu zlu namjeru učinila bi to danas. Drugo, da je Valentićeva Vlada posegnula u Umirovljenički fond jer je tamo bilo novaca. Tamo nije bilo novaca jer je Umirovljenički fond osiromašen za 40% u prve tri godine srpske agresije. Treće što je netočno da se novac za oružje krao. Nestalo je 10-tak posto ukupne vrijednosti tog novca i nadam se da će se to kazniti. Ali 90% novaca je otišlo namjenski za oružje i ovakva tvrdnja nije točna. Ali je točna tvrdnja da smo morali svagdje uzimati da bi državu oslobodili jer je srpska agresija otela 41 milijardu kuna u 8 godina mlade Hrvatske države. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Treći ispravak poštovani zastupnik Franjo Arapović. Izvolite. **Arapović, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodin Stazić je rekao u ime Kluba da je hrvatska Vlada morala prodavati dionice Plive 7, prodavati dionice da je Vlada ostala sa 21%, 25,1% dionica ne bi se do toga došlo, a da vi niste i vaša Vlada u tajnosti, strogoj tajnosti prodali 7% dionica Plive a da nitko nije znao ni Hrvatski sabor ni hrvatska javnost. a di je to 7% jer mi ne znamo još dan danas. Hvala.

ali povrat duga prvenstveno se rješava imovinom koja je stvorena do 1990. godine. Jednom riječju dobro je primijetio gospodin Hrelja penzioneri samim sebi vraćaju dug. Kako se to radi? Eto ove godine ili prošle smo prodali onih 25% INA-e, a sada bi mu trebali, za dvije rate a sad bi mu trebali prodati još 25% HT-a za preostale dvije rate. Znači vraća se dug imovinom koja nije privatizirala a stvorile su je prvenstveno generacije od 1945. do 1990. No ajde recimo sad nije ni bitno u čijem se mandatu što vraća. Dobro je da je stigao ovaj zakon. Dobro je isto tako da je gospodin Stazić spomenuo i ove tajne račune. Ima u tome djelomično istina zato jer to je bila agresija ja se usuđujem reći unutar agresije na tu monetarnu opstojnost ove zemlje. Mogli smo spominjati pretvorbu, prodaju nacionalnih sustava i tako dalje. Međutim dobro je, još jednaput ću reći da se pojavio ovaj zakon. Tim više što je baš jučer Ustavni sud izjednačio radni vijek za muškarce i žene. Kako je samo da kažem dvije rečenice drugdje, žene u Rusiji, Ukrajini, Bjelorusiji rade do 55 godina. U bogatim zemljama poput Švedske do 65 godina. U Norveškoj čak do 67 godina. Životni vijek u Hrvatskoj za muškarce je 72 godine. Za žene 79 godina. 7 godina žive duže. Daj Bože da još duže. Kada možemo najranije u mirovinu? Jasno od 60 godina muškarci u onu prijevremenu. U redovitu sa 65 godina. Kod žena je bilo slučaj 55 odnosno 60 godina. I ono što je isto bitno to je udio starih u hrvatskoj populaciji ili u naciji. U Hrvatskoj je udio starijih od 65 godina čak 17,2% u ukupnom stanovništvu ili 770 Baš sam danas nakon ove odluke Ustavnog suda pročitao jedan zanimljiv komentar doktora Gojka Bežovana koji je otprilike rekao da svi oni koji će u penziju u narednih 20 godina da bi već sada morali početi štedjeti odnosno ulagati u nekretnine. To je sjajno kada plaće ne bi u prosjeku bile 3, 4 ili 5 hiljada kuna. Što se tiče samog zakona već sam rekao to je hvale vrijedna mjera. Ja je podržavam. Božićnicu također. Povrat duga apsolutno. Mislim da je ovaj pristup koliko toliko korektan. Ima tu možda jedan problem na kojeg me neki upozoravaju. Drugi kažu da on neće eskalirati. A to je da ako je netko išao u penziju prije kraja 1998. ima pravo na povrat, ali ako je netko dobio obiteljsku mirovinu prije 1.1.1999. onda nema pravo na povrat, a ovi poslije 1.1.1999. da. Ako je tome tako onda bi to valjalo ispraviti jer to bi značilo da niste smjeli umrijeti prije 1.1.1999. godine. Znači ako je tome tako onda zakon treba proširiti i na te ljude a ne stvarati nove eventualne nepravde po ovom osnovu. Ono što treba sigurno nakon čitavog niza paketa tih mirovinskih zakona učiniti to je uskladiti tzv. stare i nove umirovljenike. Postavlja se pitanje da li je to moguće? Jasno da je moguće. Kako? Da se u ovoj zemlji više radi. Da se omogući ljudima da rade. Da ih se pusti da rade. Kako mi mislimo vraćati ili isplaćivati bolje rečeno mirovine. Jedino novcem koji dolazi u Pred ne znam koliko, mjesec dana smo govorili o tekstilnoj industriji. Pa vidimo da je broj zaposlenih u 5, 6 godina manji za 10 tisuća što i nije najveća tragedija nego je opseg poslovanja manji za nekoliko milijardi kuna u u 2005. u odnosu na 2000. godinu i tako dalje i tako dalje. Mi jednom riječju moramo shvatiti da bez radnih mjesta, bez između ostalog industrije nećemo se dobro provesti. U ovoj zemlji do 500 kuna u hrvatskoj mirovini, ja ne znam da li je to, da li se to može uopće nazvati mirovinom, što je to? Znači mirovinu do 500 kuna u ovoj zemlji prima njih 61493 hrvatska umirovljenika. Od 500 kuna do 1000 kuna njih čak 116968 kuna. Što je moguće napraviti sa 1000 kuna? Od 1000 do 1500 kuna prima 156293 osobe. Od 1500 do 2000 kuna mirovinu prima 295016 295016 osoba. Znači, od 500 kuna do te prosječne mirovine u tim razredima je 629000 ljudi. Od 2000 do 3000 njih 272000, od 3000 do 4000 97000, od 4 do 5000 27000, od 5000 do 6000 9100, 6000 do 7000 21000, od 7000 do 8000 njih 320. Znači, to je ukupno milijun 38 tisuća 806 hrvatskih umirovljenika koji su u tim razredima. Od toga starosnu mirovinu prima 570000, invalidsku 236000, a obiteljsku 233000 ljudi. Dobro je da smo i danas govorili i spominjali ovu socijalnu mirovinu. Ali u Hrvatskoj paralelno sa ovim zakonima treba pokrenuti i raspravu o radnim mjestima i onome što život znači. Lako je dijeliti jasno kada ima. Lako je prodati INA-u ili HT koji vam je netko stvorio. Ali pogledajmo sada stanje tog mirovinskog sustava.

Znači, od tog broja od milijun 499 tisuća osiguranika treba odbiti recimo 200 000 nas koji smo na proračunskoj plaći plus 40 000 ljudi rade u insolventnim poduzećima, pa onda ispada da milijun 250 000 proizvoljnih radnih mjesta, jasno tu bi trebali odbiti i ove koji rade u tom servisu komunalnih tvrtki, administraciji, INA-i, HRT-u itd. Znači mora uzdržavati 200 000 ljudi u nazovimo je tako nadgradnji bez obzira što smo svi svjesni činjenice da ne znam nema života bez ljudi koji rade u zdravstvu, prosvjeti, policiji, sudstvu, vojsci itd. Ali trebaju uzdržavati i milijun i 80 000 umirovljenika plus 300 000 nezaposlenih plus socijalu osigurati kakvu takvu gospodarsku aktivnost gradnjom nekih cesta, škola, zatvora, ne znam i To je naprosto hrvatska realnost, a to se najbolje vidi upravo kroz ovaj Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje gdje doprinosi dostižu tek 60% potreba umirovljenika ili od nekih 28 milijardi kuna u prošloj godini. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje iz doprinosa, znači hrvatskog gospodarstva ostvaruje svega 15,7 milijardi kuna što će reći da 12 do 13 milijardi kuna ove godine je to sigurno će biti i više mora se transferirati u taj fond iz državnog proračuna. Prosječna mirovina za 2006. bila je 39,7% prosječna plaće. 2005. bila je veća 41,32%. Prosječna mirovina 2003. bila je razumljivo veća, nego recimo 2005. 42,6%, a prosječna mirovina 2001. bila je opet veća nego prosječna mirovina 2003. Iznosila je 43,6% prosječne plaće. Ona mirovina koja je ostvarena na pun radni staž iznosi 62,37% ili cca negdje to oko 2600 kuna s time da je ovdje problem novih umirovljenika. Vidimo akutan upravo iz tih brojki. Jasno je da bi mogli brojke gledati, nizati u nedogled. Ali potrebno je još nešto istaknuti. 1990. imali smo milijun 968737 osiguranika i 655788 umirovljenika.

što će reći da se broj osiguranika ili radnih mjesta smanjio za 480 000 u 15 godina, a broj umirovljenika u tom periodu povećao se za ravnih 425 000 425 000 ljudi i to je zapravo bit. Znači, kako do tih viših mirovina? Sa više radnih mjesta, sa većom gospodarskom aktivnošću, sa većim rastom jer svi će se valjda složiti da je najbolja socijalna politika politika pune zaposlenosti, da je najbolja umirovljenička politika pune zaposlenosti sa punim radnim vijekom. Znači, 40 godina muškarci, tj. 35 godina žene. U Hrvatskoj prosječna mirovina je spomenuo sam za 2005. bila 62,37% u odnosu na prosječnu plaću. To je tih nekih 2600 kn. U Austriji za pun radni vijek je 80%, u Belgiji za pun radni vijek u odnosu na prosječnu plaću mirovina je 67%. Češkoj 79%, Finskoj 63%, Francuskoj 80%, Njemačkoj 63%, Mađarskoj čak 102%, Italiji 89, Luxembourgu 98, Nizozemskoj 92, Sloveniji 82, Španjolskoj 97, Velikoj Britaniji 82% itd. itd. Još jedanput ću reći nije suština da te određene povrate vršimo rasprodajom imovina već bi bilo daleko pametnije da se to vraćalo putem gospodarskog rasta. Svaki mirovinski sustav toga smo svi svjesni drže radna mjesta i utoliko one županije koje imaju manju nezaposlenost po ne znam na broj stanovnika više doprinose MORH-u i obrnuto – oni koji imaju veće prosječne plaće poput Zagreba također više više doprinose MORH-u od ostalih uz tu činjenicu da su sva državna tijela, sve banke itd., sve javne ustanove sa svojim sjedištima u Gradu Zagrebu. Za kraj radimo ili pokušajmo raditi na privlačenju investicija, izjednačimo jasno stare i nove umirovljenike. Jer ove disproporcije su naprosto one koje bole i zapravo vrijeđaju. Broj umirovljenika 2004. novih je bilo 280 000, starih 742. I sada, kako jedni umiru, drugi odlaze u mirovinu. Imamo situaciju 2005. novih je 319 tisuća, starih 709. 2006. 352 naspram 689. Ali ono što je daleko bitnije to su njihovi prosječni iznosi mirovina. 2004. godine novi umirovljenici imaju prosječnu mirovinu tisuću 488 kuna, stari tisuću 918. Razlika je 430 kuna. 2005. novi imaju tisuću 506 kuna, stari 2 tisuću prvu. Razlika je 495 kuna. 2006. tisuću 562 kune, to imaju novi umirovljenici. Stari 2 tisuće 93. Razlika je već 531 kuna. Ove godine će biti i preko 600 kuna. Znači potrebno je za ovaj, za izjednačenje starih i novih umirovljenika osigurati negdje oko 2 milijarde kuna. Ja tvrdim da to Hrvatska može i bez rasprodaje javnih sustava. No ima načina jasno da se otpor umiri kada treba nešto privatizirati kažete vratiti ćemo dug i onda će normalno od mojih roditelja na dalje svi biti jasno za. Ovaj zakon za kraj je dobar. Dobar je jer rješava te obiteljske mirovine i ove najviše mirovine. Tangira 43 tisuće 781 osobu. Treba ga podržati. Dobro je došao. Rekao prije dobro su došle i božićnice. Samo što ćemo prodati kada namaknemo ovih potrebnih milijardu 400 milijuna kuna? Što će doći sutradan na red? Da li će to biti Hrvatske vode? Da li će to biti Hrvatske ceste? Da li će to biti HEP? I tako dalje i tako dalje. A ni to se ne bi trebalo dogoditi. Gospodo oprezno sa time. Dug se jasno umirovljenicima treba vratiti. Ali mislim da ne treba to činiti u svakom slučaju prodajom obiteljskog srebra i najvitalnijih gospodarskih sustava Republike Hrvatske. Jer i to će jednoga dana doći na naplatu. Kao što danas dolaze na naplatu umirovljenicima ono za što su oni bili zakinuti ako se varam '93. u vrijeme Valentićeve Vlade. U 11:56 isteklo je vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta. Ispravci netočnih navoda. Poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Gospodine predsjedniče, nedopustivo da mi je gospodin Kajin u usta stavio jednu besmislicu, jednu besmislenu tvrdnju da sam ja rekao da umirovljenici sami sebi vraćaju dug. To ja nikad nisam rekao, to je rekao on i gospodin Stazić. Stazić. A ja bih volio da ako gospodin Kajin pozna nekoga koji sam sebi vraća dug da me s njim upozna, ja bih to čovjeka volio upoznati. Ali sam sigurno rekao da umirovljenici imaju pravo na obeštećenje iz imovine koju su sami stvarali, jer podsjetimo se tko je plaćao i koliko priključke i infrastrukturu HT-a. I drugo, nedopustivo je, mada je atraktivno ovakvo tumačenje statistike, jer ovo nije tema dnevnog reda, danas ne raspravljamo o biltena HZMO-a, ali tumačenje ove statistike ja tumačim, ja doživljavam po principu bikinija. Dakle otkriva ono što je interesantno, ali sasvim sigurno skriva ono što je bitno. Zahvaljujem.

svaki dan ste na, svaki dan raspravljate, iznosite, ali ne možete ispravljati mišljenje neko drugo. navoda. **Perman, Biserka (SDP)** Hvala lijepo. Naime evo kolega Hrelja je zapravo već rekao ono što sam ja htjela ispraviti, ali da ponovim da je kolega Kajin rekao da je upravo kolega Hrelja rekao da umirovljenici vraćaju sami sebi dug. To je točno da je rekao kolega Stazić. Ali u krajnjoj liniji nije bitno tko je što rekao, bitno je da je to istina. Hvala. Dakle tko je rekao da je kazao da je rekao da je kazao? Klub zastupnika HNS-a, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege kada je 2005. u srpnju bio usvajan ovaj zakon upozoravali smo da jedna tvrdnja u njemu u članku 1. naprosto nije točna. A podsjećam vas da tada u tom zakonu kolega Hrelja je također bio upozoren na tu činjenicu piše da se tada tim zakonom u cijelosti izvršava odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja '98. godine. Hrvatski sabor je tada usvojio taj zakon u kojem je konstatirano da njime u cijelosti izvršavamo odluku Ustavnog suda iz '98. godine. Bilo je rečeno ovdje i danas da je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje krivo i prestrogo tumačio i provodio taj zakon, što bi ispalo da Sabor odlučuje i donaša jedne odluke, a da državni zavodi kasnije te iste zakone i odluke Sabora tumače drugačije i provode drugačije. To doduše nije novo. Ja sam na jedan takav slučaj danas već upozorio ali nisam siguran da je tvrdnja ta točna jer podsjećam i na odgovor premijera Sanadera na jedno zastupničko pitanje na aktualnom prijepodnevu, a i kolega Stazić je pročitao isto tako jedan odgovor Vlade Republike Hrvatske na isto pitanje da korisnici obiteljskih mirovina koje sada tek rješavamo ovim zakonom po zakonu iz 2004., odnosno 2005. nemaju pravo na obeštećenje, sukladno odluci Ustavnog suda. I sada se ustanovljuje da je još 43 tisuće građana Republike Hrvatske trebamo riješiti izmjenama zakona kako bi doista u cijelosti izvršili odluku Ustavnog suda iz '98. E sada ako je konstatacija iz 2005. točna da smo tada u cijelosti riješili i poštivali odluku Ustavnog suda onda se postavlja pitanje zašto je 43 tisuće moramo obuhvatiti izmjenom zakona. Međutim i izmjenama ovog zakona i prihvaćanjem ovog prijedloga zakona opet ne stoji tvrdnja da ćemo u cijelosti provesti odluku Ustavnog suda, jer ja pitam što je sa korisnicima minimalnih mirovina i zaštitnog dodatka. Da li će oni biti obuhvaćeni ovim zakonom ili ćemo za godinu dana konstatirati da postoji još jedna kategorija koja nije obuhvaćena ovim zakonom i da nismo u cijelosti proveli odluku Ustavnog suda. Drugo, ovi korisnici nakon ovih promjena zakona neće dobivati rješenje u upravnom postupku i neće imati pravo prigovora. Da je prvi puta bilo prihvaćeno pravo prigovora i da je po prvi puta unijeto upravni postupak i upravno rješenje vjerojatno bi tada već u žalbenom postupku bilo ustanovljeno da ovih 43 tisuće građana nisu obuhvaćeni zakonom. Da se sada uvede mogućnost davanja prigovora ne obavijest nego rješenje, možda bi na vrijeme ustanovili da postoji još određeni broj građana, a to su oni korisnici minimalnih mirovina i zaštitnog dodatka koje ni ovim zakonom ne rješava. Ali partneri u vlasti suglasni su da ovakav prijedlog zakona ide. Dobro. I kolega Silvano reče da je prošlo godinu dana od postizanja političkog dogovora i da tek sada je ovaj prijedlog zakona došao pred Sabor. Ali meni se čini da je prije godinu dana postignut i politički dogovor da Hrvatski sabor mora riješiti status onih koje mi zovemo stari, novi umirovljenici i rečeno je da će to također doći pred Sabor. Tamo pak je ne 43 tisuće nego 350 tisuća državljana, građana Republike Hrvatske koji otprilike mjesečno u prosjeku imaju manju mirovinu 800,00 kuna. Ali politički dogovor star tri i pol godine koji je u ovoj državi postignut unutar vladajuće koalicije je i to da prosječna mirovina iznosi 50% prosječne plaće. Međutim umjesto 50% prosječne plaće, mirovina prosječna danas iznosi 39,5% ako se ne varam, prosječne plaće. Pa je i pitanje da li će i nakon ovog prijedloga zakona doći i prijedlog zakona o promjeni formule povećanja mirovine i bude ispunjen i taj politički dogovor da zaostajanjem prosječnih mirovina u koji se akumulira otprilike isti iznos sredstava koliko iznosi jedna tranša, jedna rata povrata duga od prilike isti, ne budemo zaista u situaciji da smanjenim povećanjem mirovina zapravo se vraća dug ovaj o čemu danas razgovaramo. I na kraju, mi ćemo glasati za ovaj predloženi zakon zbog ovih 43 tisuće ljudi koji do sada to pravo nisu imali, nadam se da će ga imati i želim vjerovati da će i taj politički dogovor star godinu dana biti realiziran i pred ovaj Sabor možda već i na ovoj sjednici kroz dopunu dnevnog reda doći prijedlog zakona kojim će novi umirovljenici biti izjednačeni s mirovinskim pravima onih koji su otišli u mirovinu do 31.

Gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Koliko li je samo u posljednje vrijeme u Hrvatskoj osnovano novih fondova i kako li su samo prazni ili ako nisu do kraja prazni brzo se i nesmiljeno troši ono što je u njima, curi, nestaje, prazni se, već je pri dnu. Ti javni fondovi ili državni fondovi u koje prelijevamo proračunska sredstva ili sredstva koja su javno dobro građana ove države, jesu zapravo fondovi koji više nalikuju na prazne obješene i poderane vreće u kakvom starom mlinu nego na nekakvu dobru mjeru i na dobro popunjene vreće iz kojih bi se onda dalo alimentirati, iz koje bi se dalo plaćati, iz koje bi se dalo nadoknađivati i obeštećivati hrvatske građane po različitim osnovama. Tako je i sa ovim Umirovljeničkim fondom. Činjenica je da mi danas i ponosan sam na to što danas sjedimo u Saboru koji pokušava zajedno s Vladom vratiti dug umirovljenicima, obeštetiti te ljude koji su nas zadužili činjenicom da su stvarali javno dobro ove države, međutim s druge strane valja reći da ta redistributivna naknadna pravednost, to obeštećenje da bi se uopće moglo doći u priliku da se pravednost postigne i da se raspodijele pravedno sredstva zapravo na neki način ni s ovim prijedlogom nismo sigurni o čemu je govorio i zastupnik Lesar, da ćemo obeštetiti sve i da se neće pojaviti opet neke kategorije umirovljenika koje će također zahtijevati svoja prava i ako već idemo na takav oblik obeštećenja, ako već proširujemo sada krug korisnika, onda mislim da bi bilo u redu i mislim da mi kao saborski zastupnici pa onda i hrvatska javnost, poglavito umirovljenici imaju pravo znati vrlo jasno i mislim da to predstavnici Vlade trebaju reći, jesu li sada svi obuhvaćeni. Naravno da se još postavlja i pitanje što je sa razlikama starih i novih umirovljenika jer i to je pitanje načela redistributivne pravednosti, odnosno i to je pitanje podjele javnog dobra prema načelu uloženoga. Prema tome i to je pitanje s kojim ćemo morati se baviti. To je također trauma koja nas čeka, koja će nas opterećivati i bilo bi bolje možda na neki način da smo paralelno s ovim dopunama našli načina, predložili, osmislili određene modele kojim ćemo i te nepravde ispraviti. Ovako se čini znate da reagiramo kampanjski, da reagiramo s vremena na vrijeme, da reagiramo pritisnuti činjenicom da nismo dovršili određene procese, da smo u gužvi zbog toga što smo shvatili da neke korisnike ili cijele kategorije korisnika nismo obuhvatili i zapravo se onda postavlja pitanje imamo li mi uopće viđenje te društvene pravde, odnosno te naknadne podjele po načelu pravednosti. Mi kao Hrvatski sabor i zastupnici svakako bismo to trebali imali, zato i postojimo kao zakonodavno i predstavničko tijelo, a ako mi ne možemo osigurati ili ne možemo zajamčiti građanima, poglavito umirovljenicima da ćemo tu redistributivnu naknadnu pravednost uspostaviti onda mislim da sami sebe, pa onda naravno i građane obmanjujemo i zavaravamo. Ono što je naročito loše da prekinem ili da završim ovu pomalo umjetnu raspravu o tome tko zapravo vraća dug. Naravno da dug vraćaju i sami sebi umirovljenici i da dug vraćaju građani ove države. Građani ove države vraćaju dug, obeštećuju građane ove države. Pa neće nam valjda netko drugi obeštetiti naše umirovljenike, naše bake i djedove, one koji su nas učili prvim pričama, molitvama, razgovorima, koji su nas savjetovali, koji su nas možda neke i podizali na noge. Tko bi im trebao vratiti dug? Europa? Svijet? Netko drugi iza nove države? Naravno da ćemo im mi vratiti dugove i naravno da pritom će najviše zapravo vratiti sami sebi na taj način što ipak rasprodajemo ono što su oni stvarali. Ono što je najgore pritom jest činjenica da kad gledamo kategorije građana koji će sudjelovati u toj, u tom vraćanju duga, dakle najviše me zabrinjava činjenica da u ukupnom masi nezaposlenih je danas oko 30% mladih ljudi ili onih koji se statistički vode kao mladi ljudi. Prema tome, mi zapravo nemamo onu supstancijalnu jezgru radne snage zaposlivog stanovništva koje može vraćati dug, koje može stvarati nova dobra, kao što i s druge strane gotovo je 1:1 omjer umirovljenika i zaposlenoga što ponovo znači, nije baš 1:1, ali nije ni puno manji ili puno veći. Prema tome, ponovo dolazimo do toga da nemamo one zdrave supstance koja te dugove može vraćati i to je pravo pitanje s kojim se moramo pozabaviti i zato bi bio sretniji da zajedno sa ovim Umirovljeničkim fondom imamo ne fondove koji su poput raznih obješenih vreća, nego fondove iz kojih ćemo zapravo moći vraćati obeštećenje ili ćemo moći nadoknađivati ljudima ono što su nepravdom izgubili, što im nije isplaćeno, a bojim se da na žalost takvih fondova nemamo. Naravno da ćemo kao stranka podržati prijedlog ovoga Zakona jer ispravljamo dio nepravde, ali još jednom upozoravam sve nas možda nismo ispravili nepravdu do kraja, a nepravda koja nije ispravljena do kraja nikad ne može biti pravda. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Stjepan Bačić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, članovi Vlade, kolegice i kolege. Ja ću odmah napomenuti da podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama o Umirovljeničkom fondu s Konačnim prijedlogom zakona jer smatram da je to važno za ovu kategoriju umirovljenika koja je, neki kažu naknadno otkrita, a ja bih rekao u redovnoj proceduri ustanovljena nekakva prava i drugih i da se to ovim izmjenama i dopunama Zakona pokušava riješiti. Dakle, to su te dvije grupe umirovljenik. Dakle, radi se niti oko 10-tak posto se uvećala ona masa koja već postoji od 426 tisuća umirovljenika, dakle sad se još 43 tisuće i 781 umirovljenik na taj način obeštećuje. Međutim, ova cijela rasprava na neki način podsjeća me meni se čini na jednu krivu podstavku kad se govori uopće o Fondu umirovljenika i novcima koji se isplaćuje za postojeće umirovljenike. Pogotovo kolega Kajin stalno spominje nekakvu masu novaca od '45. do '90., pa ispada da je Hrvatska država naslijedila nekakvu riznicu puno novaca iz koje eto onda je netko uzeo novce pa je to dao za obranu države, što uopće nije točno. Točno je jedino da se postojeći umirovljenici isplaćuju iz doprinosa i drugih izvora koje daje proračun iz tekuće godine, iz tekućeg mjeseca. Prema tome, nikakvih tu rezervi nema i ne postoje. Postojat će nekakve rezerve i nekakvo obogaćivanje u ovim, kroz rad ovih fondova koji se, su se sad tek ustanovili i koji će na neki način pokušati obogatiti fondove za one koji su se u to upisali. Međutim, ovdje se radi jednostavno da radno aktivni uzdržavaju i umirovljenike i to je svud tako u svijetu. Prema tome, pričati priče o nekakvim naslijeđenim masama novaca, ja bih kolegu Kajina podsjetio da među tima koji koriste takvu mirovinu ima još uvijek i velik broj onih koji po ne znam kojim kriterijima, ima ih neki preko 60 tisuća boraca iz NOB-a, začuđujući broj za ovaj period, pa bi malo i to trebalo ispitati kako su oni došli u Fond umirovljenika, ako već idemo istjerivati svaki detalj u tim problemima koji se tiču umirovljenika. ova izmjena i dopuna se radi zbog toga što je ovaj, dve kategorije umirovljenika otkriveno da trebaju upasti u onu kategoriju koja se obeštećuje, a osim toga iskoristilo se da se i sam zakon koji je 2005. 2005. donesen nešta popravi i da bude nešta precizniji, da se skrate rokovi i da na neki način se taj postojeći zakon dopuni boljim rješenjima i zbog toga ga ja podržavam. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Slaven Letica. Nije u dvorani. Gubi pravo na raspravu. Riječ ima uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Vrlo ću kratko. Naime, dužan sam jednu, jedan komentar na tvrdnje kolege Stazića. Naime, ja sam rekao da su sve Vlade oštetile umirovljenike, ali sam pri tome mislio, odnosno nakon toga sam isto rekao da je svaka Vlada nastojala sa što manje novaca riješiti što više problema misleći cijelo vrijeme na obeštećenje umirovljenika. Na to mi je ispravio netočni navod gospodin Stazić i rekao da je samo jedna Vlada oštetila umirovljenike, a da sve kasnije ispravljaju. Ja bih ipak malo proširio i izjednačio tu krivicu, jer neke su Vlade zaista učinile štetu činjenjem, a neke su napravile štetu nečinjenjem. Zbog čega? Zbog toga što smatram da su i 1998. godine a i prije toga od '95. nadalje, Umirovljeničke udruge i Hrvatska stranka umirovljenika koja tad nije bila parlamentarna stranka govorile o tome da treba doći do individualnog pristupa rješavanja duga. I da treba izvršiti obračun tog duga, kako se kolokvijalno naziva odnosno obeštećenja po odluci Ustavnog suda, da bi se ovaj proces priveo kraju. U tome je suština. Naravno da je atraktivno pred hrvatskom javnošću u ovom Visokom domu govoriti tvrdnju ili govoriti kako sam je nazvao besmislicu, da netko sam sebi vraća dug. Država je u određenom trenutku kako je utvrdila odluka Ustavnog suda oštetila umirovljenike i dobila je po toj istoj odluci obvezu da ih obešteti u skladu s gospodarskim mogućnostima. I to decidirano odnosno to istinski stoji u odluci Ustavnog suda. I tu je nama svaki manevarski prostor sužen. Dakle, sve tvrdnje da netko sam sebi vraća ne stoje. Nego država mora vratiti dug. No iz čega? Ili iz tekućih proračunskih prihoda ili ih svoje imovine. Trećeg načina nema. Ima. Zaboravimo, oprostimo. Ne ide. Jer zadiremo u individualna prava. I ovaj proces je pokušaj i dakle realizacija čega je pri kraju, dakle ovo je završni dio realizacije projekta obeštećenja umirovljenika. Ja se doista nadam da se neće naći još koja kategorija koja je oštećena oštećena a nije je država obeštetila. Naravno da se svi ovisno o političkoj poziciji, opozicije ili pozicije možemo ovdje dičiti i možemo širiti priču i na nove umirovljenike i možemo govoriti o statistici. Ali danas rješavamo konkretan problem. I mislim da bi to trebao biti završetak obeštećenja za 43 tisuća obiteljskih odnosno najviših i podcrtao bih najviših radničkih mirovina. To su mirovine iz radničkog korpusa, jer čuo sam dosta dosta reakcija da mi želimo vraćati i onima koji imaju povlaštene mirovine. Oni nisu u tom krugu. I hrvatska javnost to treba znati, da su to najviše radničke mirovine koje su u datim periodima hrvatske države limitirane na najviši iznos isplate. Prema tome, još jednom ću reći, željeli bi da budemo što jasniji i transparentniji. Moja primjedba izrečena je ispred Kluba zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika da se previše vremena potrošilo stoji. Da se ova zakonodavna infrastruktura za realizaciju obeštećenja ovih 43 tisuće umirovljenika trebala ranije dogodili. Ali to su stvari na koje ja osobno niti Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenike ne može utjecati i, to je sada tako. I treba kažem, ovaj zakon usvojiti. Ovaj zakon kojemu će Hrvatska stranka umirovljenika dati potporu i krenuti u realizaciju. S time da ću osobno gdje god mogu upozoriti građane da su rokovi u kojim se trebaju odlučivati veoma kratki, da trebaju vrlo oprezno pristupiti svojim zadaćama dakle, primiti obavijest i odlučiti se koji model obeštećenja žele izabrati. I što žurnije moraju poslati to na adresu HPB Investa kako bi se u vrlo kratkim rokovima uspostavio registar novih članova fonda. S time, s tom brzinom se ne slažem i nije trebalo doći do ovoga ali naravno da ćemo podržati ovaj zakon i u svakom slučaju popratiti njegovu realizaciju u javnosti odnosno davati preporuke svim građanima, a naročito budućim članovima umirovljeničkog fonda. Zahvaljujem. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Damir Kajin.

Međutim, možda samo vrlo kratko. Dugotrajan je bio put i mukotrpan od početka uopće priznavanja da dug postoji. Pa evo, sve do dana današnjega. Uz neke veće ili manje intervale. Samo da podsjetim. O tome je nešto rekao i naš kolega Stazić govoreći u ime kluba SDP-a. SDP je od početka govorio upravo da u ovoj intenciji da se potpuno obeštete umirovljenici, da su isključeni upravo korisnici obiteljskih mirovina. Tu smo uvidjeli već kako primjena Zakona o umirovljeničkom fondu funkcionira. Pa je tako upravo s obzirom da je to Vlada na neki način izbjegavala, negirala, nisu bile jasne pozicije i stav Vlade. Pa upravo zbog toga je evo i naša saborska zastupnica iz kluba SDP-a, gospođa Dragica Zgrebec postavila Vladi to pitanje. A Vlada odgovara 27. veljače 2006. godine. I Vlada govori. Vlada Republike Hrvatske skreće pozornost da isključenje korisnika obiteljskih mirovina koji su mirovine ostvarili nakon 1. siječnja '99. godine dakle, prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju ne predstavlja nikakvu posebnu u odnosu na korisnike drugih mirovina, jer su svi korisnici mirovina koji su mirovine ostavili nakon 1. siječnja '99. godine isključeni od prava na obeštećenje odnosno povrat duga, s obzirom na to da kod njih dug nije ni nastao. Evo, to Vlada kaže mrtva hladna 27. veljače 2006. godine. Danas drugačije nešto imamo, ne drugačije nešto nego za 180 stupnjeva, drugačije Vlada tvrdi. I predlaže upravo shodno svojoj vlastitoj obvezi i obvezi koja je nastala puno ranije, ali koju je potvrdio Ustavni sud svojom odlukom, da naravno i ti korisnici imaju pravo na obeštećenje. Ali, eto hvala Bogu da se nalazimo u izbornoj godini. I kamo sreće eto, na ovakav način kako se vlada da su onda izbori svake godine. Onda bi vjerojatno i mnoga pitanja bila rješavana boljim tempom. Ali, to je žalosno što moramo na takav način stvari zaključivati. Međutim evo, pošto je nešto što je ipak u konačnici dobro završeno, možda da se uopće i ne vraćamo u one okolnosti o kojima je nešto čak rekao i ne znam ničim izazvan kolega Hebrang kad je govorio o okolnostima kada je nastao taj dug opravdavajući dakle unatoč tome što je Ustavni sud rekao da je to bilo protuustavno ponašanje, on opravdava takvo ponašanje i još sasvim nonšalantno eto priznaje da je 10% kaliralo odnosno da je 90% tih sredstava koji su oteti od umirovljenika bilo upotrijebljeno u prave svrhe, dakle u obranu zemlje. Mi smo mislili da je bar svih 100% uloženo u to kako se to uvijek tvrdilo. Istina, sada kada su ovi dragulji pronađeni tvrdi da je ipak bilo samo 10%. Eto, prema tome govoreći o tim okolnostima mnoge te okolnosti su na dugi rok traumatizirale hrvatske građane u cjelini i takve okolnosti i dan danas imaju epilog na našim pravosudnim institucijama a neke nažalost i pred međunarodnim institucijama. Dakle, svakako je za pozdraviti ovakav način rješenja ali nije zgorega za ponoviti ono što smo svi u Klubu SDP-a isticali kada se i donosio Zakon o umirovljeničkom fondu dakle da sami korisnici mirovina dobivaju gotovo nekakvu obavijest običan komad papira gdje ne mogu niti provjeriti na koji način odnosno ne mogu koristiti pravni put utuženja jer takva jedna obavijest nije upravni akt. S obzirom da mnogi korisnici ne odustaju od same činjenice jer smatraju da su oštećeni, da imaju pravo na povrat ili da ili da imaju pravo na povrat u većem opsegu, u većem omjeru tada mirovinsko ili dakle započinje njihova teška pravna bitka pa se donose neki zaključci samo kako se ne bi donijelo rješenje da bi se ti korisnici nekako uvukli u pravni tijek i mogli koristiti onda one pravne lijekove kako bi ishodili pravičnu naknadu temeljem postojećih zakona a evo nadam se i temeljem ovakvog jednog izmijenjenog zakona. Sama činjenica dakle da se u obavijestima navodi pojedinim korisnicima koliko toliko i kao što je kolega Stazić rekao najčešće je to broj nula a obrazlaže se s time da je proteklog razdoblja dobivali određene iznose kojima eto zbog toga nemaju prema državi odnosno država prema njima više nikakav dug. ne zaboravimo da iznos upravo koji je evo ne znam zbog čega bio negiran i u proteklim našim raspravama zadnjih godinu, dvije dana kad bi se mi takli ove problematike, dakle da za vrijeme koalicijske vlasti vraćeno oko 20 milijardi kuna i plus 100 kuna koji su naši umirovljenici dobivali svakih mjesec dana. I rasprava o tome je dobra da bi se ova pravda odnosno nepravda ispravila a pravda zadovoljila. Ipak će to bili samo djelomična pravda jer je traže oni koji su najslabiji uz žene i djecu u našem sustavu jer naime to je eto već poznato dakle kada takvi potražuju pravdu onda je ona evo vidimo da je bila spora a neće biti u svemu ni potpuna. Ali kad se na njima iscrpljuje ta …/Govornik se ne razumije./… na njihovim leđima onda je brza, efikasna do krajnjih granica Međutim, evo da završim i da ne duljim. Pozdravljajući donošenje ovog zakona i isplatu što prije dakle ovo je vrijeme da se prisjetimo u kojem se sada stanju nalaze naši umirovljenici. I pravo pitanje umirovljenika danas nije samo pitanje povrata duga, onda sada je ono postalo još najmanje pitanje povrata duga. Ono je prije svega pitanje dramatičnog pada mirovina, prosječnih mirovina u odnosu na prosječne plaće. Kolega Hebrang je rekao da je u doba rata to bilo strašno, da je iznosilo 45%, dakle da je to bio onaj minimum gdje oni nisu mogli dozvoliti ne ugrožavajući standard umirovljenika da padne ispod tog omjera. Danas on iznosi 39%. Hvala. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Markovinović. **Markovinović, Pa evo, apsolutno je netočno da je koalicijska vlast vratila umirovljenicima 20 milijardi kuna jer umirovljenici su dobivali neki sitniš koji nisu ni primijetili uopće. Mislili su da je to ne znam mirovina uvećana za 0,001%. Prema tome, to malo pogledajte, malo proučite to bolje. Pratio sam, gledao sam. Dalje, netočan navod je da ova Vlada mijenja za 180 stupnjeva, tvrdi jedno, tvrdi drugo. Ova Vlada poštuje odluke Ustavnog suda i tako se ponaša za razliku od vaše Vlade koja nije ni koalicijske sporazume odnosno ni sporazume sa recimo službenicima poštivala, …/Govornik se ne razumije./… i slično a nažalost sve dolazi na naplatu sada. Hvala. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade predlagatelja, kolegice i kolege. Naime, kad god dođemo do jednog ozbiljnog problema o kojem treba raspraviti i donijeti određena zakonska rješenja onda se čitave naše rasprave svedu na to tko je šta učinio, tko je koga oštetio, tko je koga obeštetio itd. Međutim, ja sam zadovoljna da ovaj ogromni problem povrata duga umirovljenicima konačno rješavamo a početak tog rješavanja čini mi se da je počeo još i 1998. godine, o tome su kolege i kolegice taj povijesni tijek kroz raspravu već i danas rekle. Međutim, ako su, svaki zakon ima manjkavosti pa tako i ovaj zakon, pa i ove izmjene zakona imaju svojih manjkavosti. Međutim, ako su oni koji će biti korisnici koji će na neki način osigurati barem dio povrata sredstava za koja su bili ukinuti u jednom razdoblju, ako su oni zadovoljni, ako su zadovoljne udruge koje su učestvovale i u krajnjoj liniji pristale da Vlada pred parlament dođe sa ovakvim zakonom onda sigurno da i mi kao zastupnici moramo biti zadovoljni, prihvatiti takav zakon i na takav način okončati ovaj problem. Ja ponovo želim upozoriti da mi imamo jedan novi problem koji će biti dugoročan, koji je posljedica reforme mirovinskog sustava a ne narušavajući reformu mirovinskog sustava moramo naći rješenje. Dakle mi od 1999. godine naovamo dakle to je već 8. godina uviđamo problem tzv. novih umirovljenika. On se sve više produbljuje te razlike u primanjima umirovljenika do 1999. i nakon 1999. godine su sve drastičnije i mi ne smijemo zatvarati oči pred time i mi moramo to staviti na dnevni red. hoće li to raditi Vlada u ovoj izbornoj godini ili će to raditi neka Vlada nakon izbora ali svako odugovlačenje rješavanja ovog problema dovest će upravo do ovako drastičnih problema i drastičnih rasprava kao što je povrat duga umirovljenika. Mi smo upozoravali kada se donosio Zakon o umirovljeničkom fondu na određene probleme koji će se javiti. ne dobivaju se rješenja, prišlo se je izračunu, individualnom izračunu, ali se ne dobivaju rješenja. Dobivaju se obračuni. Taj obračun većina ljudi ili, ne, zapravo ne većina. Nitko ne razumije. Nitko ga ne može kontrolirati od onih koji ga dobiju. Ljudi koji su dobili izračun nula, neki su se žalili pa su u ponovnom izračunu dobili neka sredstva i vrlo su zadovoljni. Drugi su se također žalili, nisu dobili, dobili su isti obračun. Naravno da su nezadovoljni. Ali nitko od njih nije dobio da da kažem tako formulu kako se to računalo. Ali kažem, ako su, ako je većina zadovoljna, ako je i veliki broj ljudi prihvatio takvo rješenje ovoga problema onda moramo i mi biti zadovoljni. Veliki broj umirovljenika pristao je na tzv. polovičnu isplatu dakle isplatu u dvije godine gdje dobivaju samo pola iznosa. Čini mi se da i ovdje u obrazloženju piše da je neki prosječni povrat po umirovljeniku 26 tisuća kuna. Dakle većina je dobila daleko manje od od toga pogotovo oni koji su pristali na bržu isplatu. Dobro je da i ovih, ako smo gotovo 450 tisuća ljudi na takav način riješili da riješimo i ovih nešto manje od 44 tisuće umirovljenika i da konačno stavimo točku na ovaj problem. I na kraju ipak bih željela se osvrnuti na izlaganje gospodina Hebranga u ime Kluba HDZ-a jer ne bi trebalo jer pogotovo klub čija Vlada predlaže ovakav zakon ne bi trebalo na taj način ići u povijest i na, i na neki način ju redizajnirati. Naime kolega Hebrang je rekao da nitko nije napravio dug. To su okolnosti, agresija, rat i tako dalje. Čovjek se s time može složiti. Ali je točno to da tadašnja Vlada koja se našla u takvim teškim ratnim situacijama nije vodila računa da se ravnomjerno rasporede troškovi rata. A kad se tiče ove populacije umirovljenika tada si nije dala truda niti da izmjeni postojeći Zakon o mirovinskom osiguranju nego je to riješila uredbom. I sad je za umirovljenike sreća što je to riješila uredbom. Jer da je promijenila zakon Ustavni sud ne bi imao osnove rješavati povrat duga. Dakle jedna totalna ignoracija. Kada je HDZ imao dvotrećinsku većinu u Saboru nije bilo potrebno niti mijenjati zakon. Sreća je da se tako desilo za ovu populaciju što je, ona će konačno nešto novaca i dobiti. I konačno nije ovo predizborni zakon. Ma neću uopće u to ulaziti. Samo činjenica je da smo mi tek nekoliko mjeseci pred izborima. Činjenica je da je prije samo godinu dana i dva mjeseca na moje zastupničko pitanje odgovor ovakav na kraju: «Navedeno mišljenje temelji se na odredbama važećeg Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda, a ukoliko tim zakonom nisu obuhvaćeni svi aspekti obeštećenja to može biti samo predmet rasprave o eventualnoj izmjeni i dopuni zakona, a ne može biti predmet interpretacije važećeg zakona». Meni je to obrazloženje bilo logično, dobro i očekivala sam da će Vlada izaći sa izmjenom zakona. Za ovakvu malu izmjenu zakona jer je zakon u suštini se mogao i može primijeniti i na ovih 40 i nešto manje od 44 tisuće umirovljenika. Dakle možda je trebalo tek nekoliko dana ili koji mjesec da Vlada pripremi ovakve izmjene zakona i one su se mogle realizirati u 2006. godini i već su jednu ili dvije rate ovi ljudi povrata mogli dobiti. Činjenica jest da smo mi pred izborima pa i ovih 44 tisuće ljudi su potencijalni birači na sljedećim izborima. Da ponovim eto mislim da je dobro što je došla ova izmjena zakona. Dobro je da ju donesemo i mi ćemo, i naš Klub i ja osobno glasati za njega. Pa kolegice Zgrebec isto kao i vi ja dijelim zadovoljstvo što ćemo donijeti ovaj zakon i uistinu ispraviti jednu nepravdu. Međutim u tom zadovoljstvu imam jedno narušavanje potpunog zadovoljstva a to je nezadovoljstvo zbog toga što do ovog problema nije trebalo doći. Govoreći u ime Kluba kad smo prije dvije godine raspravili o zakonu upravo smo ukazivali na ovu potrebu. Dakle da i ovi ljudi dobiju obeštećenje međutim dakako tada je to Vlada kategorički odbijala i putem svoje parlamentarne većine je izglasovala zakon odnosno ovaj Parlament je izglasao zakon ovakav kakav jest. I tu je tragedija jer ti ljudi uistinu su već dvije godine mogli dobiti dvije rate što bi u svakom slučaju olakšalo život međutim i to je odraz neosjetljivosti te Vlade. Upravo zbog toga što Vlada, ne znam iz kojih razloga, ne znam iz kojih razloga, vjerojatno iz čiste tvrdoglavosti ne želi pogledati istini u oči. Zbog toga imamo i sada problem novih umirovljenika. Pa sjetite se samo da je Klub Hrvatske seljačke stranke predložio zakon na koji će se riješiti pitanje novih umirovljenika. Kasnije je Klub SDP-a predložio takav zakon da se riješi problem umirovljenika. Mi smo u pisanom odgovoru Vlade Republike Hrvatske dobili odgovor da taj problem ne postoji, da se taj problem ne može rješavati. Dakle to nije bilo rečeno. To je bilo izrijekom napisano. Problema nema i ne treba se riješavati. Tek kasnije pod pritiskom javnosti premijer je promijenio mišljenje i zbog toga svaki puta kad razgovaramo i raspravljamo u ovom Saboru o problemu umirovljenika moramo naglašavati pitanje novih umirovljenika jer zbog nerazumljive isključivosti Vlade za godinu dvije, Vlada bez obzira koje političke opcije bila morat će rješavati taj problem. A to rješavanje će biti isto jako teško kao što je i rješavanje pitanja povrata duga umirovljenicima. Dakako i tada će postati prostor … … /Upadica: Zahvaljujem./ … Prostor politikantstva, međutim ovaj problem ne zaslužuje politiziranje. ima uvaženi zastupnik potpredsjednik Doma Mato Arlović. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, predstavnici predlagatelja. Kaže u završnom dijelu svoje replike kolegica Lalić da ovo možda ne zaslužuje političku dimenziju. Ali ovo pitanje ima političku, moralnu, pravnu, ekonomsku, socijalnu i svaku drugu dimenziju. Ovo je, ali nije se smjelo u to dovesti, potpuno se slažem. Poštovane kolegice i kolege ima nas u ovom Domu, u ovom Saboru koji od '93., od listopada '93. kada je odlukom umanjena osnovica za obračun mirovina protuzakonito i protuustavno vapimo da se ove nepravde isprave. Ja moram reći potpuno se ne slažem s time, da ovako se odnosimo spram ovoga pitanja i da zapravo tek pod prinudom odluke Ustavnog suda počinjemo ispravljati i to na kapaljku nepravdu spram umirovljenika. Znate, poštovane kolegice i kolege, nama koji smo u to vrijeme govorili kada su nam govorili da nema nikakvog duga prema umirovljenicima, kada su nam govorili da ne razumijemo potrebu. Moramo biti ili mogli bi im kazati danas zadovoljstvo i zbog satisfakcije da smo u pravu. Ali ja vam moram reći, ja osobno osjećam ogorčenje i duboko razočarenje zato što smo napravili ovakav međugeneracijski zapravo sukob između nas kao djece i naših roditelja koji su umirovljenici. Jer kolegice i kolege, htjeli mi ili ne htjeli pravdali smo to višim ciljevima kao zbog poslova oko nabave oružja, zbog obrane Domovine. Isto tako smo pravdali trošenje novaca od prodanih stanova za takve svrhe. Isto tako smo pravdali trošenje novaca od pretvorbe i privatizacije, a sada polako izlaze prvo kud su ti novci završavali, a drugo izlazi da se nisu ta ukupna sredstva tako trošila nego daleko za neke druge namjene, a ne za ove o kojima se zbog viših ciljeva pokušavalo o tome reći. A kako se to reflektiralo pogotovo nakon spoznaje Ustavni sud utvrdio da su zakinuti ovi umirovljenici, oni kao pojedinci, na njihovo psiho-fizičko zdravlje. Ako hoćete na njihovu materijalnu poziciju dosta je teško uopće i zamisliti na žalost neki od njih nam više to ne mogu reći jer su otišli s ovoga svijeta ne dočekavši da im se nepravda koja im je učinjena ispravi. Ja moram reći poštovane kolegice i kolege, sasvim jasno i sasvim odgovorno ni ovim zakonom u cijelosti nepravdu ne ispravljamo. Mi tek ovim zakonom pravimo još jedan koračić u tom segmentu. Mi ovim zakonom sada napokon obuhvaćamo i korisnike najviših mirovina i korisnike obiteljskih mirovina. Šta je sa novim umirovljenicima? Sad će nam za ove korisnike obiteljskih mirovina i najviših mirovina do jučer smo govorili da nemaju na to pravo jer nisu zakonom obuhvaćeni. Nećete nam valjda reći poštovane kolegice i kolege da je zakonito proveden i ovaj postupak vezano za nove i stare umirovljenike, pa ako su u nepravednom položaju onda su zbog zakonskog rješenja. Pa ja postavljam pitanje drage naše kolege imamo li mi pravo biti svjesni toga da kada se donese zakon koji je očigledno nepravedan, koji izaziva nepravdu u odnosu na one na koje se primjenjuje, na naše građane, kada su u jednakom materijalnom i stvarnom društvenom statusu da zapravo tako izazvanom nepravdom da to ne ispravimo. A mi imamo činjenicu da pod jednakim godinama osiguranja, pod istim iznosima uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje naši umirovljenici, nove kategorije i po 30% imaju manju mirovinu nego što imaju stari umirovljenici koji su otišli 1.1.1999. godine u mirovinu. Mi imamo na žalost situaciju da nam stalno pada prosječna mirovina u odnosu na prosječnu plaću. Sad smo čuli da je to negdje 39% već doseglo itd. A kada se uzima samo ova kategorija novih umirovljenika onda je ona i ispod toga. Sad se postavlja pitanje koja je naša odgovornost zbog takvih pitanja i takvih situacija? Naša odgovornost mora biti vezan uz to da nepravedne zakone ispravljamo u skladu s našim Ustavom i u skladu sa državom socijalne pravde koju smo njime propisali. I ne samo propisali nego zato što takvo društvo želimo izgrađivati. Mi moramo otvoriti mogućnost da ljudi koji su svoj minuli generacijski rad ostavili generacijama iza njih, dakle nama a mi ćemo slijedećima osigurati da zapravo svoju starost mogu dostojno proživjeti, a ako ne mogu onda da teret socijalne situacije i stvarnosti jednako snosimo, podjednako snosimo. Ne može biti da rast plaća bude puno veći nego što je rast mirovina i da rast mirovina ne prati rast plaća u Republici Hrvatskoj. Mi moramo postaviti pitanje ako se mi ovako odnosimo spram generacija koje odlaze kako će se odnositi generacije koje dolaze iza nas prema nama? Poštovane kolege i kolegice, zbog toga ja tvrdim da ovo pitanje nije samo pravno, nije samo političko, nije samo ekonomsko. Ono je i pravno i ekonomsko i socijalno i moralno i svako drugo i napokon mi moramo o ovim stvarima progovoriti da jedan od najviših ciljeva jeste u skladu sa zakonom osigurati socijalnu pravdu i jednako snošenje tereta, socijalnih tereta u socijalno kriznim situacijama za državu. A naravno, isto tako moramo osigurati da srazmjerno svojim obavezama pripadaju nam i prava. Nedopustivo je, nedopustivo je da imamo ovakvu situaciju kakvu ovdje i u ovakvim situacijama i I još nešto. Ovdje se ponovo govori da će pravo početi ostvarivati počevši od polovice 2007. godine kad se izmijene ove kategorije. Kojim pravom ono što je zakinuto ostvarujete, određujemo rok naknadno da će se početi ostvarivati. Pa tko smo to mi? Pa ako smo već utvrdili, ako je sud utvrdio da smo zakinuti mi trebamo utvrditi iznos zakinutosti i pokušati barem osigurati da svaki od ovih kategorija umirovljenika onu realnu štetu koju je pretrpio odmah može realizirati, naravno u skladu sa onim zakonom na koji su svi pristali pa čak ako prihvaća 50% odmah onda u redu manje. Ali zašto od sredine 2007. godine? To mi nije jasno. Jel je to nepravda? Jel je to šteta ili nije? I zadnju stvar. Ono što bih posebice htio reći nije dobro stalno tvrditi kako za ovo nema ili nije bilo mogućnosti između ostaloga zbog toga prvo što nije bilo duga, pa onda recimo poslije toga nije bilo obveze prema obiteljskim umirovljenicima ili ne znam umirovljenicima sa povišenim uplatama ili sa najvišim mirovinama, pa onda poslije toga smo govorili nije bilo sredstava, pa sad smišljamo da ćemo imati posebni fond iz kojeg ćemo ta sredstva osigurati itd. zapravo da bismo iz dijela onoga što generacijski ostavili ti isti ljudi nama kroz pretvorbu ili privatizaciju osigurali sredstva kojim će to platiti. Nije to dobro tako govoriti. Ovo je pitanje koje ima društvena zajednica, odnosno država prema obavezi u odnosu na određenu kategoriju našeg stanovništva. Iz kojih sredstava će to se osigurati, to njih ne treba se ticati i ne treba prebacivati teret moralne odgovornosti za stanje društva na njih zbog toga što traže ono što im je sud utvrdio da im pripada. Ja mislim da je došlo vrijeme da o tome sasvim jasno i otvoreno progovorimo jer nema potrebe odugovlačiti i ponovo se pojavljivati danas sutra sa nekakvim novim dogovorom koji smo mi kao postigli da ćemo ispraviti nepravdu koja se čini prema novim umirovljenicima. Ma kakav dogovor. imamo Ustavnu, zakonsku i svaku drugu formalno-pravnu obavezu, ali prije toga vapi načelo pravednosti i jednakosti svakog građanina za jednaku uplatu, za jednake godine staža da može i treba imati jednaku naknadu, odnosno jednaku mirovinu kad ode u starost, a ako smo donijeli Zakon o mirovinskom osiguranju koji je u tom segmentu nepravedan, neovisno o tome što smo započeli reformu taj dio ispravimo nepravde i idemo dalje u reformu, inače ta reforma nikada neće okončati se do kraja, a da se neće postavljati pitanje nepravde i ispravljanje nepravde koje se učinilo prema određenim kategorijama umirovljenika, odnosno osiguranika. Zbog svega toga, ja ovaj Zakon podržavam jer je on korak dalje, i izražavam ponovo svoje ogorčenje zašto idemo koračić po koračić umjesto da riješimo ovo pitanje barem na načelu pravednosti i zakonitosti da ljudi znaju šta im pripada, a onda se razgovarajmo ovisno o materijalnim mogućnostima kad ćemo i kojim tempom isplaćivati taj dio sredstva koji su njihovi i koje mi moramo njima vratiti. Hvala vam lijepa. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Replika, uvažena zastupnika Ljubica Lalić. kolega Arlović, apsolutno je da ovo pitanje, ovaj problem ima političku dimenziju, a kad sam govorila onda sam zapravo govorila o tome da ovaj problem ne smije postati predmet politikanstva znate, ali ako kronološki idemo slijediti ovaj problem, pa idemo od onih trenutaka kad se reklo da nema duga, pa do trenutaka kad smo donosili zakon pa se branilo rukama i nogama da se ova kategorija ljudi izbaci iz obeštećenja, onda i kad se donosi danas zakon koji će se primjenjivati tek 2007. godine dakako da se stiče utisak i ostaje gorak okus u ustima da je to politikanstvo. Pa politikanstvo je i onda kad se obeća porast mirovina u odnosu na prosječnu isplaćenu plaću, a umjesto tog porasta koji je 30.12.2003. godine prosječna mirovina iznosila 44,71% u odnosu na prosječno isplaćenu plaću, a danas je taj prosjek 39%. Onda je to politikanstvo kad netko to obeća i umjesto tog porasta mirovina mi imamo pad mirovina u odnosu na prosječno isplaćenu plaću u Republici Hrvatskoj. U tom smislu sam govorila o potrebi rješavanja problema, ali onda kad je taj problem uočen, kad je jasno da je problem nastao, a ne baviti se politikanstvom u političke svrhe da se taj problem rješava onda kad se očekuju ajde neke u ovom problemu sporedne stvari gledajući problem tog segmenta ljudi koji ne znam kojom umjetnošću vladaju kad mogu živjeti sa 39% prosječno isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj. Replika, uvažena zastupnica. Je li nema odgovora. Vi mene zbunjujete. Replika, uvažena zastupnica Ingrid Antičević. Mislim da je kolega Arlović kada je uvodno počeo sa svojom raspravom stvarno rekao da je ovo pitanje i moralno i socijalno, pitanje par exelans i to mu je doista tako. Ali jednako tako da od nekakvog, od neke apsolutne pravde i od zadovoljenja pravde da se vraća sve ono što je oteto umirovljenicima to iluzija. Ovaj povrat je na razini simbolike, ali umirovljenici, odnosno već je bio sam korak i težak i vrlo težak put da se uopće prizna da su se umirovljenici pokrali, jer to se činilo u vrijeme kada kada se oduzimao ovaj novac od umirovljenika, kada su se pucali, mnogi busali u prsa da se radi o visokim interesima. Obrana zemlje bio je naš ne primarni zadatak, nego pitanje opstanka, ali pitanje što je bilo sa mnogim novcem, ne samo ovim novcem, bilo je zabranjeno pitanje i zbog toga je kolega Arlović u pravu kad kaže upravo kad su u pitanju, odnosno kad se netko pretjerano busa u neke uzvišene interese onda su, to je povijest pokazala da su mu počesto interesi vrlo, vrlo prizemni. Evo jučer, ali mi se nikako da se naučimo od takvog jednog ponašanja. Prekjučer i prije 3 dana imali smo od jednog dužnosnika, ali iz sportske sfere da je protiv Hrvatske, da je izdajnik onaj tko je protiv prvenstva. Danas se kaže, dakle kad činjenice ukažu nešto drugo ili stvarnost ili nazovimo ih to okolnosti, onda se kaže eto, a i bolje je da se to nije dogodilo. Prema tome, mislim da ovo pitanje jeste kako je rekao kolega Arlović pitanje pravednosti, pitanje morala, ekonomsko pitanje, ali da nema govora o nekakvoj apsolutnoj pravdi ni o povratu duga u onom punom iznosu u kojem su oni oštećeni i također što je najvažnije ovdje kad se govori o pitanjima umirovljenika, najveći problem je da njihove sadašnje mirovine iznose jedva bijednih 39% u odnosu na ionako male plaće. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Željko Pavlic.

Isto tako postavljam pitanje zašto taj problem nije riješen pri samom donošenju ovog Zakona, nego tek danas? Ono što bi svi skupa danas možda trebali učiniti je da uputimo javno i zahvalu svim umirovljenicima u Republici Hrvatskoj što tako dostojanstveno, dakle tako dostojanstveno trpe sve ono što se dešavalo svih ovih godina iza nas uključujući dakle što i tako dostojanstveno reagiraju i na sve ovo što se dešavalo svih ovih godina i u ovom Hrvatskom saboru dakle, pa i na političkoj sceni gdje su oni često puta bili samo moneta nekakva za potkusurivanje, skupljanje nekakvih jeftinih političkih poena i iza toga nije stajala možda prava želja da se njihov problem rješava u cijelosti onako kako bi to trebalo biti. . / . Danas dakle rješavamo jedan samo mali dio tog problema, a zapravo glavni problem je pitanje visine naših mirovina tj. problem je što su mirovine danas postale zapravo socijalna kategorija. I što je dakle visina tih mirovina danas dovoljna samo za nekakvo puko preživljavanje iz mjeseca u mjesec. O tome nam govore i podaci o visini naših mirovina, o visini mirovina naših umirovljenika. Da ne ponavljam sve ono što je danas rečeno. Ali, mislim da je interesantno za ponoviti činjenicu da su mirovine upale duboko u zonu siromaštva čija je granica npr. prema Svjetskoj banci iznosi 214 eura tj. nešto više od tisuću A možemo reći da u Republici Hrvatskoj takvu mirovinu tj. mirovinu do tisuću 500 kuna prima više od 330 tisuća umirovljenika. Da mirovinu do 2 tisuće kuna prima više od polovice ukupnog broja umirovljenika u Republici Hrvatskoj, više od 680 tisuća. Obiteljska mirovina danas se ovdje spominje, ona je zapravo prosječno još i daleko manja, tako da su svi oni primatelji obiteljske mirovine zapravo u toj granici siromaštva. Drugi također dokaz koji nam govori o tome da su mirovine pogotovo one obiteljske, socijalna je kategorija, je jedan znanstveni rad gospodina Zorana Šućura Pravnom fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Njegov studijski rad s naslovom "Siromaštvo i socijalni transferi u Hrvatskoj", on među rizičnim skupinama spominje upravo starije osobe i umirovljenike. Također u socijalne transfere ubraja starosne i obiteljske mirovine što oni zapravo i jesu, što sam već rekao. I govori o efikasnosti hrvatskog transfernog sustava. Po toj ocjeni Republika Hrvatska spada u krug zemalja s najmanje efikasnim starosnim i obiteljskim mirovinama. Dakle, one najmanje upravo utječu na to da bi se mogla ta razina siromaštva smanjiti. A tu mogu i spomenuti i regionalnu različitost u Republici Hrvatskoj. Pa tako ima pojedinih regija koje su i po tom, po tim nekakvim podacima mogli bismo reći u depresiji ispred tj. ispod te neke prosječne visine mirovina u Republici Hrvatskoj. tu mogu spomenuti i svoju Međimursku županiju koja je na dan 31. prosinca 2006. godine imala čak 21 tisuću i 044 umirovljenika. A u Međimurskoj županiji nešto više od 22 tisuće zaposlenih. Dakle, vidimo kakav utjecaj na socijalnu sliku u Međimurju imaju umirovljenici. Od toga 11 148 je korisnika starosne mirovine, 5 tisuća 165 je korisnika invalidske mirovine, a 4 tisuće 731 su korisnici obiteljske mirovine, s prosječnom mirovinom od tisuću 377 kuna. Prosječna obiteljska mirovina je u Republici Hrvatskoj tisuću 705 kuna. Dakle, vidimo da su oni koji dobivaju obiteljsku mirovinu u Međimurskoj županiji u još težoj situaciji nego oni koji imaju puno višu županiju. Sve to utječe na to da je prosjek svih mirovina u Međimurskoj županiji 557 kuna. Dakle, manje-više gotovo svi umirovljenici u Međimurskoj županiji se kreću blizu granice ovoga siromaštva. Opet samo da ponovim da je prosjek mirovine u Republici Hrvatskoj tisuću 974 kune, što je opet 20% veći nego od onog u Međimurju. Što se s tim mirovinama dade napraviti, ako usporedimo podatak da je sindikalna košarica, vrijednost sindikalne košarice za ožujak bila 5 tisuća 684 kune. Dakle, vidimo da je jako, jako teško preživjeti mjesec našim umirovljenicima. Mislim da bi se u tom smjeru morali kretati svi naši potezi. Evo, ova vlast je na kraju svog mandata ali mislim da svi skupa moramo obratiti pažnju na ovaj problem i da bi nam svima skupa morala obaveza da u svoje predizborne programe na prvo mjesto stavimo ili na drugo mjesto stavimo rješenje problema da to bude kvalitetno i dugoročno rješenje. A kvalitetno i dugoročno rješenje je i jedino ekonomski rast i zapošljavanje. Sadašnjim ekonomskim rastom koji je ispod 5% to sigurno ne možemo napraviti. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a, pet minutna rasprava, uvaženi zastupnik potpredsjednik Doma Mato

Ako hoćete predlažemo, apeliramo, nudimo, dajmo napokon zatvorimo stranicu ove nepravde. Nemojmo na kapaljku ispravljati očigledne nepravde prema našim starijim građanima, prema našim roditeljima. I ova izmjena i dopuna Zakona o umirovljeničkom fondu je obuhvatila sada dvije dodatne kategorije umirovljenika. One koji imaju obiteljsku mirovine, oni koji imaju najvišu mirovinu, da im se prizna ono što im je utvrdio Ustavni sud. Pa ne priznajmo mi s tim ništa, nego zapravo ovim zakonom trebamo osigurati kao što se u obrazloženju i kaže, tehničke mjere za ostvarivanje ovog prava. Ali je tužno da bismo morali donijeti ovaj zakon, da bismo nakon evo, nepuna dva, tri mjeseca zadnja kak' su prošla, došli do toga da i njima pripada to pravo, jer se prije toga tvrdilo od strane Vlade da im to ne pripada. Drugo, što bismo htjeli jasno i nedvojbeno reći. Nepravda između novih i starih umirovljenika vapi do neba. Nedopustivo da se iz dana u dan, povećava broj umirovljenika novih koji sve iz dana u dan u odnosu na mirovinu za iste godine staža, iste doprinose koje su plaćali, sve više i više zaostaju u odnosu u odnosu na stare umirovljenike. Tu nepravdu treba hitno ispravit, treba pripremiti zakon. I to ne može biti zakon kojim se osiguravaju jednokratna sredstva jer to nije jednokratni problem. To mora biti zakon kojim ćemo biti svjesni da ćemo participaciju državnog proračuna u mirovinskom fondu za rješavanje ove nepravde povećati. Četvrto, inzistiramo da se dogovorimo na društvenoj razini koju treba ozakoniti. Do koje je to razine moguće dopustiti da prosječna mirovina pada u odnosu na prosječnu plaću a da se ne ugroze egzistencijalne potrebe naših umirovljenika i ne pretvara ih se od dostojanstvenih ljudi u ljude i kategoriju sirotinje. Ja mislim da mi moramo otvoreno o tome progovoriti i moramo o tome zakonom ozakoniti ovo pitanje. Postoje mnoge zemlje u Europi i u svijetu u kojima ni na kraj pameti ne pada da takve mirovine padnu na ovu razinu ili postotak koji mi imamo u odnosu na prosječnu plaću. Uostalom, mi moramo udovoljiti zahtjevima i načelima našeg ustavno-pravnog poretka, mi moramo udovoljiti načelima socijalne pravde i pravednosti u društvu ako hoćemo osigurati da napokon nakon evo od '93. do 2007. četrnaest godina teče voda Savom da se ova nepravda prema postojećim kategorijama ne ispravlja. Nemojmo da još toliko vode protekne a da se nove nepravde koje nastaju iz dana u dan, koje proizlaze iz sustava koji smo mi ozakonili Da, ne vi. Vi, vi ste donijeli zakon kolega Pasecky '99. godine o mirovinskom osiguranju kojim ste to uspjeli napraviti. Vi ste to preglasavanjem riješili. Prema tome, poštovane kolege dajte da mi lijepo sjednemo ovdje razgovarati neovisno o tome tko kojoj stranci i političkoj opciji pripada. Ja mislim da tko god hoće ozbiljno razgovarati da sve stranke mogu postići dogovor da je nužno potrebno u društvu da bi ono imalo prosperitet, napredak i da bi moglo se uopće graditi u budućnosti, osigurati minimum socijalne pravde. Socijalna pravda vapi za time da se ova pitanja isprave i da se riješe na korist i u interesu i društvene zajednice a posebice u korist onih koji su zakinuti nepravednim rješenjima i nepravednim provođenjem zakona, to su naši umirovljenici. Hvala vam lijepa. Mi ćemo podržati i ovaj djelić ispravljanja nepravde ali tražimo da se nepravda u cjelini stavi na dnevni red i definitivno ispravi. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda.